Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Sukladno najavi krećemo s prvom točkom dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 458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 Poštovani predsjedniče HS-a. Jučer je bila godišnjica i to treća potresa u Zagrebu i tom prigodom na jednoj emisiji na televiziji jučer je bilo zapravo srcedrapajuće slušati ministra graditeljstva Bačića s jedne strane i zamjenika gradonačelnika grada Zagreba Korlaeta s druge strane kako se hvale da obnova u gradu Zagrebu ide dobro, a sam se jučer uvjerio kako stanovnici zagrebačkog Podsljemena još i dalje žive u kontejnerima. Dakle, ta samohvala do kulminirala je donošenjem novog Zakona o obnovi koji je podržao i Možemo i SDP i HDZ i zamislite sigurno je riječ o sjajnom zakonu dok čim su ga ove sve tri stranke zajedno podržale, no upozorit ću na neke nelogičnosti. Dakle, mogli smo slušati kako obnova u gradu Zagrebu ide sjajno i samo je pitanje za građane, vjerujete li ministru i gradskim vlastima ili vjerujete svojim vlastitim očima. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga zato što je u novom Zakonu o obnovi stavcima 4. i 5. u potpunosti prebačena odgovornost za obnovu stambenih zgrada, kuća na suvlasnike, na vlasnike svojih nekretnina. No nije definirano ono što je važno definirati, što se radi u slučaju da npr. u stambenoj zgradi se ne može postići većina između suvlasnika. Predviđeno je da se to posebno vodi u posebnom izvanparničnom hitnom postupku i ja sam očekivao da će danas u Zakonu o izvanparničnom postupku upravo ta odredba hitnost biti propisana, no nažalost ona je izostala. I stoga ja na vas apeliram predstavnici ministarstva da do drugog čitanja posebno razmislite i ugradite to u prijedlog kako jednostavno građani Banije i građani grada Zagreba ne bi bili u mogućnosti da ne mogu konzumirati zakon, da jednostavno ćete odgovornost za neuspješnu obnovu nakon tri godine što niste u stanju bili obnoviti Baniju i Zagreb htjeti prebaciti na njih …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… To tako ne Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a kako bih prije svega ukazala i kolegi Bernardiću da je ovdje tema pravosuđe, a kad smo kod pravosuđa podsjetit ću na riječi predsjednika Vrhovnog suda da je za njegovu reformu potrebna sinergija čitavog društva pa tako i HS-a kao zakonodavca koje bi neke stvari trebao ispraviti, ali i Vlade koja bi trebala osigurati tehničke i materijalne uvjete za rad sudaca. Zašto to govorim? Zato što sam i u onoj raspravi ukazala da će Vlada i vladajući prihvatiti izvješće Radovana Dobronića s figom u džepu. Uz izvješće predložila sam dva zaključka, jedan se odnosio na to da se u suradnji sa sudbenom vlasti napravi plan razvoja i izgradnje pravosudne infrastrukture, znamo da nam nedostaju i zgrade i sudnice i da nisu odgovarajućeg kapaciteta, ali istovremeno i da se poprave materijalni uvjeti, da se povećaju plaće sudskih službenika i namještenika. E sad, zašto to Vlada ne radi? Zato što je već duže vrijeme prisutna jedna tendencija outsourcinga pravosudnih funkcija na javne bilježnike i na strukture koje se sa pravosudnim temama i sa rješavanjem sporova građana ne bi trebale baviti. To se vidi i u predloženom zakonu o kojem ćemo raspravljati danas o izvanparničnom postupku. Iz odredbi ovog zakona kako ste ih vi složili dakle ja načelno protiv ideje da se napravi jedan Zakon o izvanparničnom postupku ne bi imala ništa, ali ovaj zakon očito nije pisala struka, nije vidljivo da će se unijeti jasnija pravila izvanparničnog postupka i distinkcija kada pribjegavamo takvom postupku, a kada idemo u parnicu nego će zapravo nastati još veća konfuzija i još veća pravna nesigurnost. Nadam se da ćete do drugog čitanja izaći s jasnijom koncepcijom, a probleme pravosuđa početi rješavati …/Upadica predsjednik: Hvala Sada će govoriti kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Kolegice i kolege. Koliko je važno donijeti Zakon o izvanparničnom postupku pokazuje jedna crtica koju ću vam pročitati, zakon koji se trenutno u Hrvatskoj primjenjuje počinje riječima „Mi Aleksandar I po milosti božjoj i volji narodnoj je kralj Jugoslavije“, zakon je donijet 1933. stupio na snagu 1934. i u mnogome ne odgovara potrebama današnjeg svakodnevnog života. I zato intenciju Vlade da se ovakav zakon napokon donese treba apsolutno pozdraviti, to je činjenica i treba ju i podržati, međutim ono o čemu moramo razgovarati su pojedina rješenja u ovom zakonu. Činjenica jest da će jako velik broj izvanparničnih postupaka ostati razbacan po brojim drugim zakonima i ovaj zakon u tom dijelu nije sustavan. Činjenica jest da će se mnoge stvari prebaciti i na druga tijela, a ne na sud. Ja nemam ništa protiv da se supružnicima koji žele rastaviti svoj brak olakša procedura prebacivanjem tog dijela postupaka na javne bilježnike kako bi se to ubrzalo, ali da li je baš nužno prebaciti i niz drugih stvari koje se mogu rješavati bilo ugovorom ili u sudskom postupku. Intenciju donošenja ovog zakona svakako treba podržati, ne samo zbog činjenice da je sadašnji na snazi od 1934. već i zbog činjenice da ljudi možda nisu niti svjesni koliki se broj sudskih postupaka rješava izvanparnično, a ne u parnici. Međutim, o određenim rješenjima trebamo još jako puno razgovarati i trebamo ipak razmisliti da li baš sve micati sa sudova i prebacivati javnim bilježnicima. Hvala. Stanka je odobrena. Sada će objasniti zahtjev za stanku poštovana kolegica Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka i koliko god možda se ovaj zakon činio mnogima izvan pravne struke ne posebno važnim moram reći da je izuzetno važan i da je izuzetno važno šta će se ovdje danas razgovarati i odlučiti jer ovaj prijedlog zakona predstavlja nastavak politike ove Vlade da značajne dijelove postupaka, sudskih postupaka i pristupa sudu građanima što je nota bene ustavno pravo outsorsa i privatizira kroz prebacivanje na javne bilježnike. Prvo se to napravilo sa ovrhama. Sada se to radi sa nizom izvanparničnih postupaka koje će voditi javni bilježnici, a tko su javni bilježnici i kako se oni imenuju? Tko imenuje javne bilježnike? Ministar pravosuđa. Nekoliko sam puta ovdje govorila o izboru javnog bilježnika u Kninu nedavno gdje se javilo četvero kandidata, troje sa javnobilježničkim iskustvom, troje sa javnobilježničkim ispitom, troje sa preporukom javnobilježničke komore, četvrti bez javnobilježničkog iskustva, tj. četvrta bez preporuke komore ali tko je dobio? Ta četvrta naravno. Zašto? Jer je članica HDZ-a. Naravno morala se ispisati valjda dan prije da bi mogla se kandidirati. Dakle, mi dijelove sudskih postupaka prebacujemo javnim bilježnicima koje izravno bira ministar. Hoćemo o slučaju u Stonu govoriti? Hoćemo o tom sukobu interesa govoriti? Hoćete li mi vi reći da bi htjeli da se netko od vaših nestalih proglasi umrlim od strane

Moram najprije naglasiti da mi je iznimno drago što se Vlada odlučila i odvažila donijeti Zakon o izvanparničnom postupku nakon 30 godina hrvatske samostalnosti i da su konačno utvrdili evo da ovaj zakon iz Kraljevine Jugoslavije iz 1934. ipak nije najprikladniji za cijeli niz izvanparničnih postupaka Naime, svaki zakon je odraz vremena. Ja uistinu moram reći da mi više ne živimo u vrijeme Kraljevine Jugoslavije u vrijeme 1934. godine i uistinu je bilo krajnje vrijeme donijeti novi Zakon o izvanparničnom postupku. Evo nakon 30 godina samostalnosti to ste konačno shvatili. To su najavljivale i ministrica Ingrid Antičević i ministrica Vesna Škare Ožbolt. Nitko to nije napravio. Evo ministar Malenica se odvažio, ja mu na tome čestitam. Temeljna odlika ovog zakona je raznovrsnost stoga je izuzetno važno nomotehnički urediti i napraviti jedan solidan pravni okvir kada govorimo o ovom zakonu, jer ja ću vas podsjetiti ovaj zakon se koristio i kada su se ovjeravala rješenja o posvojenju djece iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije. Vidimo koliko je tu bilo pravnih propusta. Vidimo koliko se tu vodila jedna moralno i pravno vrlo dvojbena praksa naših sudova i činjenica je da se ostavilo sucima na slobodu primjenjivati pravna načela onako kako oni misle, a i sam predsjednik Vrhovnog suda je rekao da to nije bilo lege

Ovaj zakon koji je pred nama zapravo na svoj način treba pozdraviti. Ipak rješavanje sporova izvan suda je nešto što želimo. To bi trebalo biti brže i učinkovitije. Međutim, pitanje je zapravo kuda naše pravosuđe ide. S jedne strane imamo specijalizaciju sudaca koji sude u obiteljskim stvarima, sudaca koji se bave zemljišno-knjižnim pravom, a sa druge strane dio tih stvari prebacujemo sada na naše javne bilježnike. Ja bih upozorio na mogućnost podnormiranja. Naime, to smo već iskusili. U situaciji kada je jedan dio ukupnosti pravosudnih ovlasti prebačen na javne bilježnike, govorimo o ovrhama došlo je zapravo i do zagušenja a i većih troškova za naše građane. Stoga gledajući ovaj zakon gledajući činjenicu primjerice kod zemljišnih dakle sporova u ovom slučaju ograničenja međa što je predviđeno ovim zakonom trebalo bi to detaljnije normirati što se vidi u konačnici iz javne rasprave gdje je zatraženo ne da se smanji norme unutar zakona, nego da se one povećaju. Stoga da nam se ne bi desilo već ono što smo vidjeli, a to je da u dobroj želji nešto napravimo, ali se u konačnici iskaže da to bude ponekad veći trošak i duže trajanje kao recimo kod ovrha, gdje smo onda radili neke promjene u postupcima ovaj zakon bi trebalo umnogome ja bih naznačio popraviti, dopuniti i normirati na način da ne bude nikakvih sumnji na koji način će javni bilježnici postupati.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku kako bismo još jednom istaknuli važnost donošenja novog Zakona o izvanparničnom postupku i sve pozitivne strane toga. Naime, mi trenutno primjenjujemo pravna pravila koja su u stvari propisana još u Zakonu o vanparničnom postupku koji potječe još iz Kraljevine Jugoslavije negdje 1934. godine. I upravo zbog stvaranja pravne sigurnosti za naše građane potrebno je donijeti ovakav novi normativni okvir i urediti pravila izvanparničnog postupka na suvremeniji način. Predloženim zakonom provode se i reformske mjere povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava u svrhu povjerenja većeg povjerenja građana u dijelu koji se odnosi upravo na izvanparnični postupak. Sadašnje uređenje je upravo zbog različitog vremena uređivanja određenih postupaka dovelo do određenih praznih praznina i iz tog razloga smatramo da je važnost ovakvog uređenja izvanparničnog postupka posebno bitna i da će se na taj način stvoriti i određena pravna sigurnost za građane. Što se tiče ovih prigovora od dijela oporbe koji se odnose na povjerenje određenih postupaka javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ja smatram da je to i mi u klubu smatramo da je to dobro i da ide u cilju rasterećenja sudova

Hvala lijepa. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Da doista, evo kao što su i kolege prije mene rekli treba doista čestitati ministru Malenici i vama državnim tajnicima zbog toga što ste se odlučili uhvatiti u koštac sa ovim zakonom, jer doista mislim da nama kao državi ne priliči da upravo u ovom trenutku mijenjamo zakon donesen još za vrijeme kralja Aleksandra. to je onako skandalozno da toliko dugo ovako važan zakon se ne mijenja i ne donosi i da ne bude rekao bih suvremen i da ne odgovara potrebama ovog današnjeg vremena. Netko će reći da daju se prevelike ovlasti javnim bilježnicima, netko će reći da se outsorsa prema javnim bilježnicima dio pravosudnih poslova. Međutim, ja osobno smatram da mi upravo imamo prezagušeno pravosuđe, da mi imamo premali broj sudaca, premali broj pravosudnih dužnosnika koji sve ovo mogu na ispravan način rekao bih odraditi. Međutim, s druge strane ne vidim drugi način zašto bi bilo i loše neke manje bitne pravne stvari, zašto se ne bi povjerile i izvan pravosudnim tijelima. Ono najvažnije u ovom zakonu i ono što ste i sami naveli u njegovom ishodištu da i zahtjev postoji prema NPO-u, dakle iz sustava NPO-a isto tako postoje određeni zahtjevi za reformama i ovaj zakon upravo zbog toga je jako važan očito bio i Europskoj komisiji koja je prepoznala da je to nešto što Hrvatskoj treba. Moje konačno na kraju krajeva pitanje koje vjerujem da će biti i mogućnosti postaviti vam tijekom rasprave je hoće li ovaj zakon isto tako biti u duhu današnjeg vremena i hoće li se jedan dio digitalizirati upravo digitalizacija pravosudnih poslova upravo putem ovog zakona. Znamo da on donosi transparentnost i da dolazi Gordan (HDZ)** Hvala. Javlja li se još tko? Ne. Onda taman je 10 do 10 pa stanka 10 minuta.

Poštovani kolegice i kolege, nastavljamo s radom pa pozivam sada poštovanog državnog tajnika Juru Martinovića da predstavi Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku. Hvala vam poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Danas raspravljamo o Prijedlogu Zakona o izvanparničnom postupku. Vlada RH predlaže donošenje ovog Zakona budući da je uočena potreba za uređenjem pravila izvanparničnog postupka. Time bi se ovaj postupak osuvremenio i uredio na način koji bi osigurao građanima i poslovnim subjektima kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu zaštitu te zajamčio pravnu sigurnost. Donošenje novog zakona, predviđeno je i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje '21.-'26. koja obuhvaća reformsku mjeru povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana. Tom mjerom obuhvaćena je i reforma izvanparničnog postupka kroz odgovarajuće normativne izmjene koje radimo upravo ovim Prijedlogom zakona. Važeće normatorno uređenje izvanparničnog postupka u RH datira još iz Kraljevine Jugoslavije budući da obuhvaća pravila, dakle ne zakone nego pravila i Zakona o sudskom vanparničnom postupku iz '34. g. koja u današnje vrijeme nisu primjenjiva. Vanparnični postupci dodatno su derogirani posebnim zakonima kao što su Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlim i dokazivanju smrti, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvrštenju, Zakon o mjenici, a zatim i Ovršni, Stečajni te Zakon o zemljišnim knjigama. Raznovrsnost i neujednačenost pravnih pravila koja se trenutno primjenjuju dovodi do pravne nesigurnosti, a takva su pravila izgubila svoj smisao i svrhu budući da je da ne daje kvalitetna rješenja za učinkovito provođenje izvanparničnih postupka. U izradi Prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku osobita pažnja posvećena je prije svega općim pravilima te su propisane i odredbe za posebne postupke kako bi se riješili postojeći problemi. Predlažemo da se rješavanje određenih vrsta izvanparničnih postupaka povjeri javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. To ni na koji način ne znači da se građanima umanjuje pravo, pravna sigurnost. Javni bilježnici bi se povjerilo postupanje u izvanparničnim postupcima sporazumnog razvoda braka, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti, uređenja međa ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog za uređenje međe te razvrgnuće suvlasničke zajednice ukoliko su stranke podnijele sporazumni prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice. Time bi se u okviru provođenja izvanparničnih postupaka osigurali brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih građana te zajamčila pravna sigurnost uz istovremeno rasterećenje rasterećenje sudova. Stoga predlažemo HS-u da prihvati ovaj Prijedlog zakona. Hvala vam na pažnji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Državnom tajniku. Krećemo s replikama. Prvi na redu, kolega Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče, kao što ste sami rekli i ovaj Zakon, dakle Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku u sklopu je zapravo reformi koje provodi samo Ministarstvo. Ovdje je bilo uvodno kod kod kolege Grbina citiran uvodni dio postojećeg dakle zakona iz 900, 1934., ja bih iskoristio priliku pa citirao jednu SDP-ovu ministricu koja je rekla, uskoro ćemo donijeti novi Zakon o izvanparničnom postupku, riječ je o citatu iz lipnja 2004. g. Vidimo da su morali pričekati gotovo 20 godina da HDZ-ova Vlada konačno predloži ovaj Zakon. Bilo je ovdje riječi i o materijalnim pravima i infrastrukturi, pa ću podsjetiti da je Ministarstvo u proteklih 6 godina uložilo u infrastrukturu preko 62 milijuna eura. U narednom periodu 333 milijuna eura Hvala vam. Izvolite odgovor. hvala vam uvaženi zastupniče što na stanovit način podupirete donošenje ovog dokumenta koji će, po mom dubokom uvjerenju, sigurno popraviti kvalitetu u ovom procesnom segmentu, dakle to je jedan građanski segment, on je izvanparnični dakle on je kolokvijalno u krugovima pravničkim se naziva tzv. nesporni postupak.

ima godinu dana, čini mi se, smo ovdje razgovarali o formiranju i edukaciji nekakvih nazovimo specijaliziranih sudova obiteljske dakle prirode. Sad ovdje vidimo dakle da se određeni dio iz te sfere, dakle onih najbolnijih, najranjivijih stvari iz obiteljskoga života prebacuju na javne bilježnike. Dakle zanima me i pitanje što se dogodilo u tom periodu od godine dana, dakle postoje li nekakve relevantne stvari temeljem kojih se odlučilo ić prema javnim bilježnicima, ako pričamo o obiteljskom pravu? Hvala. odgovor. općinskih sudova, a ovo što dovodite u kontradikciju, dakle ovu činjenicu da će javni bilježnici kao povjerenici suda raditi nesporne brakorazvode, dakle ni na koji način ne dovodi, ne obezvrjeđuje ono što je ranije zagovarano. Dakle javni bilježnici ne sude, oni rješavaju nesporne stvari među strankama, do sada je tako bilo, a tako i sad kad im povjeravamo još neke poslove. Uvaženi predsjedniče, državni tajniče, kao što je bilo već rečeno, dandanas se u postupanju sudova u izvanparničnom postupku primjenjuju pravna pravila iz zakona donesenog prije gotovo 90 godina. Zbog toga nastaju pravne praznine, a mnogo toga iz tog Zakona zbog neprimjenljivosti derogacije je izgubio svoj smisao i svrhu. Obzirom što je u provođenju tog postupka potrebno osigurati njegovo brzo provođenje uz kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava za građane, građane, uz istovremeno rasterećenje sudova određena je vrsta tih postupaka povjerava se sada javnim bilježnicima. U obrazloženju piše da je riječ od oko 4.800 slučajeva godišnje, pa me zanima imaju li oni dovoljno za to kapaciteta te što znači zapravo prebacivanje sa sudova na bilježnike za građane financijski? Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Martinović, Juro** Dakle, a to možemo samo staviti u ovaj kontekst jednog jamstva, ustavnog jamstva da građanima se mora omogućiti pravo na pristup sudu i to se uvijek stavlja nekako u, u, kao da su te odredbe povjeravanja nekih poslova od strane sudova javnim bilježnicima da su u koliziji sa tim dakle ja bih rekao vrhovnim načelom. Dakle, ja ponavljam, a već sam to više puta rekao, dakle mi time ne ometamo put građanima do suda da im sud dijeli pravdu. Ovdje se jednostavno radi iz više segmenata o izvanparničnim postupcima tzv. nespornim postupcima gdje jednostavno bilježnici kao stručne osobe sastavljaju određena određena dokumenta kada im stranke vrlo često suglasno daju svoje prijedloge. javnobilježničke pa sam pješke zbrajala jer drugačije ne možete, nekih 333 mi je ispalo, molim vas konkretan broj ako znate jel koji je točan broj. I drugo koliko bi sam postupak od podošenja prijedloga za sporazumni razvod braka do samog okončanja postupka sada preko javnobilježničkog ureda trebao trajati? Dakle, od samog početka do kraja koliko bi to sve skupa trajalo? Hvala. **Jandroković, Uvažena zastupnice, ja ne znam točan broj javnih bilježnika, ali mogu vam reći kakav je trend u hrvatskom, u hrvatskoj pravosudnoj obitelji u što spadaju i javni bilježnici. Dakle, kada je ta služba kao dijelom javna služba ustanovljena u RH onda je taj nekakav cenzus bio meni se čini blizu 50 tisuća stanovnika na 1 javnog bilježnika, danas je to je spušteno puno niže, dakle ta služba je puno šire postavljena u hrvatskom pravosudnom segmentu. segmentu. Znam da smo prije par dana, ovaj tjedan smo je 30 javnih, novih javnih bilježnika položilo prisegu pred predsjednikom Vrhovnog suda i pred mojim ministrom. Dakle, pokušavamo tu mrežu napraviti takvom da bude funkcionalna i da bude na korist naših građana i naših poduzetnika. Dakle, kako bi im te brze stvari bile brzo dostupne i kako bi se to učinkovito uradilo. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče, zakoni su odraz vremena u kojem nastaju i svakako da je bilo nužno osuvremeniti ovaj zakon, ali isto tako i uskladiti prava građana sa Ustavom RH i Člankom 5. o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ono što je dobro da će ovime napraviti brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava građana, ali isto tako i povećati pravna sigurnost i povjerenje u pravosuđe. Ono što me zanima je pitanje koje se nametnulo kao problem, a to je vezano za delegiranje postupaka javnim bilježnicima odnosno da će neki javni bilježnici biti privilegirani naspram drugih i koliko sam upoznat taj problem bi se trebao riješiti algoritamskom dodjelom spisa odnosno da svi javni bilježnici imaju otprilike jednak broj predmeta kojima će se baviti, pa ako mi možete dakle reći vezano za to da li je to planirano i da li će tako biti. **Jandroković, Mogu vam to reći, dakle uvaženi zastupniče i potvrditi vaše promišljanje. Ustvari mi, će ove odredbe koje se u ovom zakonu odnose na ustupanje tih spisa javnih bilježnicima će stupiti na snagu nešto kasnije od ovog zakona. Dakle, 1.9. ove godine upravo kako bi se donio pravilnik ministra pravosuđa koji će regulirati neke stvari između ostalog i to. Dakle, naravno neće više biti nakon ovoga privilegiranih već smo to mi dokinuli nekim drugim odredbama, dakle neće biti privilegiranih javnih bilježnika koji će rješavati ogroman broj predmeta, a drugi ne. Ići će se algoritam, ali će biti stanovitih problema s obzirom na tu mrežu i s obzirom na pokrivenost sudovima za neku materiju, ali sigurno je da više, dakle nikada u ovom našem pravosudnom sustavu neće biti sustavnog diskriminiranja bilo kojeg javnog bilježnika na takav način o kom vi govorite. Kolegice Nađ, izvolite. da nije u skladu s načelom jačanja pravne države da se sudovima pod izgovorom njihovog rasterećenja postupno oduzimaju odnosno smanjuju stvarna nadležnost i prebacuje na FINU i javne bilježnike. I da li ste s obzirom da vidimo da sad ima

u sudovima ili uopće niste razmišljali nego ste a priori išli na outsourcing-anje javnim bilježnicima određenih izvanparničnih postupaka. Juro** Ma ja bih rekao da, gotovo da bi nazvao pogrdnim taj, korištenje tog izraza outsourcing-anje, ne radi se ovdje ni o kakvom outsourcing-anju jednostavno se radi o stajalištu ja bi rekao i prakse i pravne teorije da ne moraju sve stvari završiti na sudu, a osobito ne moraju one za kojih nema spornih, nema spornih stvari za stranke potencijalne parnice. Dakle, sud je taj koji rješava sporove. Dakle, stranke se obraćaju sudu. Ovo je rekao sam uvodno, ovo je, ovo su sudski postupci, u stvari postupci koji se zovu nespornim postupcima. Dakle, ako bi ekstremno do kraja išli mi bi onda mogli reći da bi sud trebao za neku epruvetsku pravnu sigurnost rekli da bi sudovi trebali sastavljati sve ugovore. Dakle, nema spora između mene i vas u nekoj stvari i mi povjeravamo nekome tko ima višu razinu pravnog znanja taj svoj prijedlog i on ga onda na stanovit način …/Upadica: Hvala vam./… stavi u jednu zakonitu formu da bismo mogli ta prava konzumirati iz tog sporazuma …/Upadica: Hvala lijepa./… u zemljišnim knjigama ili negdje na drugo mjesto **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, u RH donesen, nije donesen Zakon o izvanparničnom postupku, te se primjenjuju prava pravila navedenoga Zakona o sudskom vanparničnom postupku iz '34.g.. S obzirom da je u okviru izvanparničnog postupka nužno osigurati brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih građana, te zajamčiti pravnu sigurnost uz istovremeno rasterećenje sudova. Recite mi vi kao profesionalac, dal je Zakon iz '34. zadovoljavao, pa tek sada u okviru NPOO-a

Dakle naravno da on nije zadovoljavao, ali moram radi, radi šire stručne javnosti, ali i posebno nestručne reći da se taj zakon nije primjenjivao kao zakon nego su se primjenjivale nekakva, nekakve rješidbe njegove kao pravna pravila i nije to atipično za, za pravni poredak. U svijetu postoje na nekakav način dva pravna poretka, to je anglosaksonski i europski kontinentalni, mi pripadamo europskom kontinentalnom. Imamo mi ima ovdje OGZ čija se, koji je stariji puno od ovog zakona, čija se pravna pravila primjenjuju u građansko, u građanskoj procesnoj sferi.

a ovaj zakon ovako sročen je samo nastavak te devastacije koja se danas očituje u nedostatku kadrova u sustavu pravosuđa za rješavanje određenih pravosudnih pitanja. Ovaj zakon se zove Zakon o izvanparničnom postupku, međutim on to u svojoj suštini nije, nije ga pisala struka, a ja vas sada pozivam da mi odgovorite točno precizno tko su ljudi imenom i prezimenom koji su ovaj zakon sastavljali jer vi ovdje niste napravili učinkovitu kompilaciju izvanparničnih pravila koja su danas raspršena u nekoliko drugih zakona, jedino što ste točno rekli to da se ne primjenjuje u praksi zakon iz vremena kralja Aleksandra, primjenjuje se ono što je stvorila hrvatska država, a vama je ovdje jedini cilj da na javne bilježnike prebacite ono što su trebali rješavati suci zato što sudaca više naprosto dovoljno nema.

sasvim pouzdano i odgovorno ovo tvrdim da su sudjelovali suci vrhovnog suda, suci županijskog suda, suci ovih lokalnih građanskih sudova općinskih i naravno akademska zajednica. Evo to je ono što sasvim odgovorno i pouzdano tvrdim. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle prisutna je izrazita heterogenost u pravilima postupanja kod izvanparničnih postupaka, to smo evo imali prilike i čuti i zakon i ima za cilj staviti se u poziciju općih osnovnih pravila kao temeljnih izvora za izvanparnične postupke, ne uvodi neke nove predmete koji će se smatrati izvanparničnim postupcima već stavlja jasnija pravila u postupanju. Supsidijarni izvor prava i dalje ostaje parnični postupak i u bilo kojoj situaciji da se pojavi sporna, rješavanje spornih činjeničnog stanja ili da dolazi do potrebe da se ipak postupak vodi kao parnični do toga će i doći, dakle nema tu nekakve pravne nesigurnosti već se jasno i u ovom zakonu naglašava da sve ono što je riješeno nekim drugim zakonima kao izvanparnični postupak da kakva su pravila u rješavanju istog, a u situacijama rješavanja spornih činjenica da će se primijeniti odredbe parničnog postupka. Juro** Pa hvala vam uvažena zastupnice, ustvari vi iznosite ono što sam ja i uvodno iznosio i što sam dakle iznosio u odgovoru na par replika. kad, čim se pojavi spor kod javnog bilježnika spor o činjenicama ide se u parnicu, ali istu smo mi situaciju imali i pred sudovima, dakle dosad su sudovi, još uvijek vode sudovi izvanparnične postupke. Pred izvanparničnim sucem čim se pojavi činjenični spor on prekida postupak i slabije pozicioniranu stranku upućuje u parnicu pred parnič…, u parnični odjel kod parničnog suca, dakle ista stvar, ništa se ne mijenja. Ovdje je sad samo stvar vjerovati ili ne vjerovat stručnosti javnog bilježnika da tu stvar procijeni, nema nikakvog rizika u pogrešku jel i ako procijeni to ide na sud, a sud će onda na temelju utvrđenih činjenica u konkretnom postupku odlučiti o pravu stranaka. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, očigledno će se lomiti koplja danas oko čl. 52. jel on je nekako najkontraverzniji i svi dolazimo do toga da želite rasteretiti sudove, ali pitanje je koliko su javni bilježnici kompetentni. E sad vi tvrdite da ste tu stavili nekakve, nešto gdje se, di će se sporazumno sve to skupa rješavati, al sad pazite šta je to, uređenje međe, razvrgnuće vlasništva, razvod braka, meni se to baš ne čine kao nekakvi sporazumni postupci, dapače vrlo je tanka linija u tim postupcima da oni od sporazumnih pređu u konfliktne, pa kako vi to mislite rješavati? Čini mi se da niti ćete riješiti problem zagušenosti sudova, dapače mogli bi ga još pojačati jer ovo što je ovdje, svi znamo da prije godinu dana, konkretno kad je razvod braka u pitanju, osnivali smo obiteljske odjele pri županijskim sudovima jer suci nemaju dovoljno znanja, pa kako će onda imat javni bilježnici?

Dakle neki izvanparnični postupci nastaju inicijativom jedne stranke, neki nastaju i exsofo dakle po službenoj dužnosti i pokreće sud. Ova dva o koja vi govorite zemljišnoknjižni i brakorazvodni se pokreću po ovom zakonskom dokumentu isključivo po sporazumu stranaka, dakle nadam se da je potpuno jasno, isključivo po sporazumu stranaka jer kad nema nikakvog straha da ako oni nisu suglasni da tu radnju povjere javnom bilježniku da će se to dogodit, ići će u paricu ako nisu suglasni. da li se događa da on pređe u klasični parnični postupak i ako da, je li ima takvih često događanja? Hvala. **Jandroković, Gordan ako on ne ide nekakvim svojim tijekom, ali ne dinamičkim nego prijeporom stranaka, prijeporom ustvari predlagatelja i protustranke, tako se stranke zovu u ovom postupku, dakle kada dođe do činjeničnog prijepora i neslaganja, javni bilježnik, odnosno sada sud koji vodi izvanparnični postupka mora prekinuti svoj posao i ustupiti taj predmet parničnom sudu. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Dakle definitivno je pohvalno da mijenjamo zakon koji imamo od 1934., prošlo je nešto i društvenih uređenja i država i svačega nečega, moje pitanje za vas je da li imate projekcije s obzirom da znamo i stavove predsjednika Vrhovnog sudova, znamo percepciju građana i da li sad konačno neku brojku za koju se možemo uloviti što će nam to donijeti, šta bi se moglo ubrzati, šta se ne bi moglo ubrzati, kako će se rasteretiti sudovi, ali s druge strane, da li imate i projekciju da li to javni bilježnici uopće mogu iznijeti i da li je pametno baš sve maknuti sa sudova? Hvala lijepo.

da participiraju u toj našoj pravnoj uređenoj državi i da taj standard dižemo. Dakle ja im vjerujem, vjerujem da će to znati, što se tiče projekcija, da li ćemo postići s tim boljitak? Naravno da ćemo postići boljitak jer svi oni sudci koji sada rade na izvanparničnim postupcima, moći će godišnjim rasporedom predsjednika, čelnika pravosudnog tijela biti raspoređeni na neke druge poslove gdje smo u zaostacima. Hvala državnom tajniku. Možete se vratiti na mjesto. Prvo ću pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ono što bih ja volio odmah na početku reći da danas, a vidim da je jutro tako počelo, jutro se dan poznaje, da odmaknemo od sebe mantranje da će ovo rasteretiti sudove, da će se ubrzati određene stvari, itd., itd. Isto tako, sve ono što ću reći neće biti utemeljeno na opozicijskome govoru pa da sve ono što vladajuća većina predloži apriori odbaci. Jednako tako neću ni govoriti ono što mislim ja jer spadam u nestručni dio javnosti, kako je to kvalificirao državni tajnik, jest da upravo stručna javnost i stručni pojedinci svih ovih godina od silnoga znanja su doveli pravosudni sustav koji je najbolje mjerljiv po percepciji koju imaju naši građani. Zašto ovo neće rasteretiti sudove. Pa iz jednostavnog razloga što, krenut ću od postupaka naknade štete, trzajnih ozljeda vrata, primjerice u prometnoj nezgodi gdje se apriori zna presuda. Točnije, gdje se apriori zna i iznos kojeg će dobiti oštećena strana. Pa pobogu, zbog čega nekoliko ročišta, ovog ili onog, odgovor je jasan. Zbog pogodovanja osiguravateljskim kućama kojima troškovi parničnog postupka i troškovi odvjetnika ulaze u troškove poslovanja, a onda samim time i porezne određene određene olakšice. Dakle ako bismo stvarno željeli, htjeli ubrzati u ovoj državi u pravosudnom smislu sve ono što je važno, onda prvo pitanje koje nam se nameće i postavlja ako odgovor jest odmaknuti sve ono gdje se apriori stvar u svojoj konačnici zna. To ovdje nije slučaj. Točno je, državni tajniče, da ne moraju sve stvari završiti na sudu, kao što ste i sami rekli pa evo, nadam se da će u dogledno vrijeme i evo, ovaj banalni primjer kojeg sam spomenuo, da neće stvarno završavati na sudu nego da će se ad hoc na listu mjesta, nakon utvrđenih određenih činjenica donijeti presuda u kontekstu naknade štete u smislu trzajnih ozljeda vrata u prometnim nesrećama, a sad, dakle ono što i o čemu bih progovorio jest ono što nam i je predmet ove današnje rasprave. sasvim je jasno što se uređuje ovim Zakonom i tragedija je dakle svih ministara do ovoga danas da toliko godina stručne osobe nisu se upustile ukoštac donošenja jednog zakona, nego se primjenjivao onaj koji je stariji i od moje pokojne bake. Dakle možemo slobodno pozdraviti donošenje ovog Zakona kojim se zapravo uređuju pravila izvanparničnoga postupka s obzirom na to da je trenutna zakonska regulativa, kako smo više-manje svi zaključili, poprilično konfuzna. Trenutno se kao zapravo pravna pravila primjenjuje Zakon o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije kako smo isto tako, već nekoliko puta čuli. Sporni dio ovog Prijedloga zakona je što se s njime nastavlja sa prenošenjem brojnih nadležnosti u rad javnih bilježnika. Također, poznajem cijeli niz javnih bilježnika i siguran sam da su ljudi stručni, međutim, ono što ostaje pitanje, koliko i u kojem vremenskom roku će se brzo moći educirati da bi mogli odgovoriti na izazove kako se to u teologiji kaže, vremena. Nastavak je to zapravo opasnoga trenda da više-manje određene stvari mičemo sa sudova i dajemo ih u nadležnost javnim bilježnicima jer već u posljednjim izmjenama dakle Zakona o zemljišnim knjigama oduzeti su brojni postupci od suda, a dodijeljeni su u nadležnost javnim bilježnicima. Uvelo je se dakle isključivo elektronsko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem odvjetnika i javnih bilježnika, a to je rezultiralo onim čime nije smjelo rezultirati, a to je jedan dodatan trošak za građane jer ne zaboravimo da sudstvo je javni servis, a sve poslove koje određeni javni bilježnik obavlja najčešće i udare po džepu dakle samoga pojedinca. Edukaciju javnih bilježnika ne znam i vjerujem u biti da hoćete propisati da bi mogli kako sam već rekao odgovoriti na trend vremena. Kako će se ona pratiti, hoće li se pratiti ne znam to ćete vi, pretpostavljam da hoće, ali možete odgovor i vi dati na to. Što se tiče samoga prijedloga da javni bilježnici vode postupke sporazumnog uređenja međa je apsolutno nepotrebno jer ukoliko stranke žele same urediti međe, ako nema spora tada to stranke mogu učiniti i bez sudjelovanja suda, pozivanjem mjernika, potpisivanjem zapisnika, izrađivanjem elaborata u katastru, a ako postoji sporazum sud dosad ni nije bio potreban, pa neće biti niti javni bilježnik. Slična stvar je i prijedlogom za sporazumno razvrgnuće suvlasničke zajednice. sporazum stranke su sve načine razvrgnuća suvlasničke zajednice mogle provesti bez sudjelovanja suda. Dakle, dioba isplatom, civilna dioba ili nešto treće pa će to u slučaju samoga sporazuma i dalje moći bez sudjelovanja javnih bilježnika. S obzirom da su svi postupci navedeni i u replikama i u samom dakle obraćanju državnog tajnika i u stankama pojedinih kolega svi ti postupci su zapravo u interesu od građana ili za građane ili za RH. Logično bi bilo da navedeni postupci i dalje ostanu isključivo u nadležnosti samih sudova koji te stvari već ionako rade, a ne da se ide u jedan oblik neizvjesnosti, jedan teren koji je klizak i na koncu možete i pogoditi i uvijek podržavam ono ajmo pokušati, međutim kad ove stvari ne bi bile problem onda ih ne bismo ni micali sa sudova. Kad one ne bi bile toliko brojne i problematične ne bismo ih micali sa sudova. to odmicanje nam zapravo i daje ili stavlja jedan opravdani upitnik koji se na koncu i daj Bože da se pretvori u jednu točku i da sve ovo ovaj ranije navedeno dakle bi sigurno trebalo biti polazište ili temelj od kojega bi hrvatsko pravosuđe trebalo krenuti prije donošenja bilo kakvih odluka i odmicanja bilo kakvih predmeta sa sudova jedan oblik reorganizacije dakle samih sudova jer znamo da nisu svi jednako opterećeni. Sud Zagreb, sud Pag, apsolutno nisu na isti način opterećeni. Što se radi, kakvi su rezultati na tom području dakle ne znam da li ih resorno ministarstvo ima, ako ima i ako je ovo utemeljeno na tom onda povlačim ovo ranije izrečeno. Dakle, zaključno dobro je što se donosi jedan jedinstveni zapravo Zakon o izvanparničnome postupku, trebalo je složili smo se svi već puno ranije. To je, najveći je možda benefit taj što će doprinijeti jednoj ujednačenoj dakle sudskoj praksi i jednoj ujednačenoj pravnoj a loše je jer je očito prevelik utjecaj lobija javnih bilježnika na resorno ministarstvo jer nemojmo zaboraviti godinu 2020., dakle broj javnih bilježnika je tada već bio porastao za 10% u odnosu na godinu prije. Unatoč tome što su sva udruženja javnih bilježnika rekla da je njihov broj sasvim dostatan, da ne postoji dovoljno posla ni za njih same. A vi ste nam i dali odgovor da, jučer kad je novih 30 i nešto dakle položilo prisegu. Ne bih htio dušu griješit, ali ne mogu se oteti dojmu da veliku mjeru zakona u ovom resornom ministarstvu donosimo pod utjecajem određenih lobija, u ovom slučaju javnobilježničkih. Hvala vam. Prije nego što krenemo na drugu raspravu pozdravimo učenike, učenice, profesore i profesorice Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb. Dobro došli u Hrvatski sabor. Sada pozivam u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovanu kolegicu Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici, pohvalno je što konačno smo se odvažili evo urediti ovo izuzetno važno pitanje i donijeti ovaj zakon, ali da bi donijeli kvalitetan zakon moramo znati kakvo nam je trenutno stanje. Znači hrvatsko izvanparnično pravo bremenito je povijesnim problemima, nedovoljnost pravnih izvora, nedostatna pravna uređenost, pravna šarolikost, a nastala je zbog regulacije vrlo opsežne raznolike pravne materije te nejednakog vremenskog nastanka raznovrsnih pravnih izvora stoga je posve jasno da moramo donijeti novi zakon. I ne samo zbog svega ovoga što sam rekla nego i zbog onoga što su i druge kolege spominjale, a to je kako bi izvanparnični postupak bio u skladu sa Člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali isto tako kako bi se uskladio i sa onim što propisuje Ustav RH. Je li bilo pokušaja da se ovo pitanje uredi i ranije? Bilo je naznaka, ali nešto konkretno se nije učinilo. Znači 2004. godine najavila je to tadašnja ministrica pravosuđa Ingrid Antičević Marinović i onda jedno veliko ništa, onda je to 2005. isto tak najavila i tadašnja ministrica Vesna Škare Ožbolt i opet jedno veliko ništa. Da bi bili evo dosta kolega je tu čak i citiralo odredbe tog zakona iz 1934., meni je on isto poprilično sporan govorila sam već o tom zakonu za ovom govornicom, ali treba biti pošten do kraja pa treba i reći da se odredbe tog zakona primjenjuju u jednom vrlo ograničenom opsegu zato što su brojne odredbe ustvari derogirane nekim drugim Naravno da to nije baš najbolje jer kad imate takvu heterogenost izvora odnosa pravnih propisa koji međusobno upućuju na odredbe drugih zakona to sve može dovesti do neusklađenosti i naravno da to nije za naš pravni sustav dobro. Kao što sam već naglasila u onom zahtjevu za stankom, to je jedna neosporna činjenica, a to je da izvanparnični postupci su izuzetno raznovrsni, znači oni pokrivaju jedno dosta široko područje i to je jedna od osnovnih značajki materije izvanparničnog prava. Nisam pravnica po struci, al evo nešto sam čitala malo dok sam se pripremala za ovu raspravu i naravno da se onda tu javlja jedna poteškoća u određivanju kriterija za razlikovanje, definiranje u odnosu na parnične postupke. Isto tako mi smo nacija koja se voli parničiti jel i tome svjedoči da nam se i taj broj parničnih sudskih postupaka svake godine poprilično uveća, kako je rekao predsjednik Vrhovnog suda to su onako pozamašne brojke svake godine koje se slijevaju na naše sudove, ali i kada su izvanparnični postupci u pitanju i tu ima toga jako, jako puno. To povećanje broja izvanparničnih postupaka dodatno pridonosi njihovoj raznovrsnosti. I onda se tu u teoriji javljaju različite, nekakve različiti pristupi kako tome pristupiti i kako to urediti na najbolji mogući način, a ustvari najvažnije je odrediti te ta opća pravila izvanparničnog prava što mislim da ovaj zakon nekako dosta dobro nomotehnički uređuje, što je ustvari i nekako najvažnije. Kao što su već i neke druge kolege naglašavale zakoni su definitivno odraz vremena u kojem oni nastaju, tako da ovaj iz 1934. definitivno više nije prikladan. Trebalo ga je promijeniti i ranije i treba pohvaliti ministarstvo što se upustilo u ovo i treba ukazati na to da je bilo uistinu krajnje vrijeme da se donese jedan cjelovit Zakon o izvanparničnom postupku koji će biti u duhu vremena u kojem živimo i koji će odgovoriti na sve one neke izazove i probleme kojima s kojima se mi susrećemo danas. Naravno Hrvatska nije jedina država koja se s tim susreće, tu reformu izvanparničnog postupka su imale i Austrija i Njemačka i možda nije bilo loše da ste malo i pogledali što su oni radili, kako su oni uredili to područje. sad dosta se tu govorilo o tome o tom članku famoznom 52. gdje se u cijelu priču uvode javni bilježnici. Znači ono što razlikuje parnični postupak od vanparničnog je jer u izvanparničnom postupku često se radi o uređenju pravnih odnosa koji su trajnijeg karaktera, to je isto važno naglasiti. Znači to vidimo i u tom čl. 52. znači ono što se uređuje to je sve trajnijeg karaktera. I stoga u principu treba vodit računa da tu ipak treba jedna veća fleksibilnost, smanjena formalna strogost, orijentiranost na pomoć, naglašavanje određene jednog pristupa zajedničke odgovornosti kako suda, ali tako i stranaka u cijelom tom postupku kako bi se postupak ubrzao, ali da što manje bude nekih konfliktnih situacija. Kada pogledamo što se to stavlja pred bilježnike onda moram se složiti sa kolegom Kujundžićem ako će se oko međe same stranke dogovoriti onda de facto i nema neke velike potrebe sada ići još pred javnog bilježnika, bez obzira što ste vi financijski to posložili u ovom zakonu da tu nema tih sudskih troškova kad se to rješava kod bilježnika i time želite isto malo više stranke pokrenuti da same to rješavaju i da ustvari ih motivirate da se dogovore i da se smanji nekako taj broj parnica. Sad koliko će se u tome uspjeti, moram priznat da dvojim jer kao što sam već rekla volimo se mi parničiti, mi smo jednostavno takav narod. Ono što je ključno u svemu ovom to je da konačno Hrvatska počne ispunjavat sve procesno pravne standarde jer najgore je kada imamo situaciju da se odabiru različita pravna pitanja, a to smo imali. Evo ja volim se vratiti na taj slučaj tih međunarodnih, međudržavnih posvojenja gdje vidimo da različiti sudovi su različito postupali, pa Sud u Slavonskom Brodu je tražio da se ovjere ti dokumenti dok ostali su to onako ko na traci ko u fast food restoranu lagano ovjeravali. Naravno da ne bi trebalo biti dvojbi u zakonskoj primjeni i ne bi trebalo davati taj veliki prostor sucima da oni određuju onako kako to njima odgovara. Ono što je ključno i ono što moramo napraviti ovim zakonom, a meni se čini da tu nekako smo blizu tog rješenja, to je da se poštuju procesno pravni standardi koji proizlaze iz čl. 6. Europske konvencije još ću ih jednom naglasiti, a to su donošenje odluke u razumnom roku, dosljedno poštivanje načela saslušanja stranaka, primjena pravnih sredstava koja osiguravaju pravorijek najviših sudskih instanci jer naravno ta različita tumačenja zakonskih odredbi ne smiju i ne mogu biti temelj izvanparničnog postupanja. Naravno ono što svi mi zagovaramo i čemu težimo je pravna država i postupanje sukladno onome što zakoni propisuju, ključno je građanima olakšati pristup kako sudovima, ali isto tako i svima koji će im to osigurati, te naravno osigurat kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu. Hoćemo li to postići ovim zakonom to ćemo s vremenom vidjeti naravno, ali evo ide u dva čitanja, pa se nadam da i nešto što evo konkretno čl. 52. i javni bilježnici koji su čini mi se najveći predmet spora će se možda malo i doraditi do drugog čitanja jer čini mi se da smo previše toga prebacili na njih kako bi rasteretili sudove, a vidjet ćemo hoćemo li u tome uspjeti. U svakom slučaju pohvalno je što se zakon donosi, je li baš najbolji, vjerojatno nije kao nijedan zakon, ali smo evo na dobrom putu i to treba pozdraviti, hvala.

Hvala poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan svima. Prije svega ovo je definitivno povijesna izmjena zakona i zakonodavnog okvira u RH jer režemo neke valjda od posljednjih niti koje smo imali prema Kraljevini Jugoslaviji i kralju Aleksandru, dakle definitivno u samom startu je pohvalno da konačno zatvaramo priču jednoga zakona koji je bio na snazi od 1934.g.. Sjetimo se svi kako smo se sami sebi čudili i zgražali kad smo izmjenjivali Zakon o prekršajnom postupku o nekim kaznama gdje se puno toga povlačilo u '70.-te i ex Jugoslaviju, a sad je evo ispalo iz ormara i nešto što se povlači od '34.. Bilo je dosta najava da će se to izmijeniti, da će se napravit drugačije, pojedini ministri i ministrice su tu najavljivali, no sve je uglavnom ostalo na tome da se o tome nešto kaže, nešto malo priča, nešto malo raspravlja i stalno smo ostajali na toj famoznoj '934., tako da svakako pohvalna intencija ministarstva i svih onih ljudi koji su radili na ovim zakonodavnim izmjenama da se konačno ta priča završi, zatvori i da se okrenu neke nove stranice. Ono što je tu bitno naglasiti je da s jedne strane je dobro da smo pristupili u EU i da imamo sad na raspolaganju NPOO jer je očito da kad pričamo o samom pravosuđu i taj NPOO i sve ono što moramo zadovoljiti da bismo povukli sredstva za infrastrukturu i za materijalne uvjete naših ljudi će nas ipak i potjerati i ubrzati da promijenimo sve te surogate koje imamo u svojim zakonskim okvirima i da neke stvari pokušamo u narednom periodu raditi na bolji i adekvatniji način. Sigurno da nije sve uvijek na kraju dana savršeno, sigurno je da bi bilo dobro da u puno tih zakona imamo i više onog nacionalnog dodira jer moramo si priznati da se ne može baš sve iz Brisela preslikati na Hrvatsku, ali i ta intencija je nešto što treba pohvaliti. Svakako da kad slušamo izvješća o radu vrhovnog suda i svih ostalih hrvatskih sudova tada vidimo da su sudovi doslovce zatrpani, da dolazi do jako puno sporova, to je potencirao i sam predsjednik vrhovnog suda i tu definitivno moramo izraziti jednu nadu da će i ove zakonodavne izmjene doprinjeti tome da tu dođe do stabilizacije procesa i da jednostavno nemamo stalno iste rasprave koliko se Hrvati vole suditi i zašto onda dolazi do zatrpavanja sudova. Ovo je jedan koračić koji može to na jednom dijelu staviti pod kontrolu, može promijeniti taj tok i sigurno je da može doprinjeti tome da se ponešto od toga ubrza, da se ponešto od toga pojednostavi i da i na tom jednom malom nivou ipak počnemo vraćati povjerenje i dizati percepciju u rad hrvatskoga pravosuđa. Svakako bi voljeli naglasiti da se nadamo da ovo što se i danas čulo u raspravama i što će se sigurno čuti od stručne i zainteresirane javnosti u narednim danima voljeli bismo da ponešto od toga uđe i u zakon do drugoga čitanja, kao što bismo i voljeli dobiti jasnije odgovore na to da li imamo sveobuhvatnu analizu kako će se to reflektirati na rad javnih bilježnika, nisam mislio ono kad smo raspravljali u replici da treba sumnjati u javne bilježnike i da oni nisu stručni, da nisu pošteni i da nisu u stanju raditi taj posao nego nas samo doslovce zanima da li imamo jasne analize i jasne podatke da li će oni sa svojim ljudskim resursima moći iznijeti te nove zadatke koji im se sad stavljaju u njihove ovlasti. Isto tako bismo voljeli da se više vodi računa i o svemu onome što je pričao predsjednik vrhovnog suda Radovan Dobronić koji je isto tako ukazao na neke nelogičnosti koje bi se mogle rješavati puno brže, puno efikasnije i možda ipak u nekim dijelovima ostaviti sudove, al na drukčijim osnovima, osnovama mogu sudjelovati. Kao gradonačelnik moram reći da bi ovo moglo pomoći jer doista imamo jako puno situacija, tu sjedi i kolega bivši župan kolega Bajs, gdje jednostavno si prinuđen zbog banalnosti ala međe, ala neki kvadrati koji su ostali negdje u bespućima gruntovnica, katastara, netko nekada '72. nije prenio, jednostavno te se tjera da se na kraju sudiš, da čekaš nekakve sudske pravorijeke jer jednostavno u takvim situacijama nitko se ne usudi ništa potpisati, nitko se ne usudi nagoditi jer si uvijek pod nekakvim dodatnim povećalom što si napravio, zašto si napravio i da li si kome pogodovao. Tako da iz povijesnog aspekta kad pogledamo kakva je povijest i doživljaj nekad naše zemlje možda je i ovo jedan korak gdje će se smanjiti sve one tenzije koje su se događale oko međa i gdje su se svi jako voljeli suditi oko svojih međa, pa i tu im damo jedan dodatan podstrek da taj proces bude brži i efikasniji, eto hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati govoriti poštovana kolegica Nađ, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle pred nama je Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku i mnogim građanima nije bila poznata činjenica da je izvanparnični postupak u RH kao posebna vrsta građanskog sudskog postupka uređen Zakonom o sudskom vanparničnom postupku iz 1934. godine odnosno propisom iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije koji se primjenjuje kao pravna pravila jer sukladno Članku 1. Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine, pravni propisi koji su bili na snazi na dan 6. travnja '41. primjenjivat će se u RH kao pravna pravila do dana stupanja na snagu zakona ako su u skladu sa Ustavom i zakonima RH. Je li dobro što je taj Zakon o vanparničnom sudskom postupku bio tako uporno dugovječno u primjeni kao pravna pravila tek će pokazati sudska praksa, ali smatram da zakone kojima se uređuje postupak, bilo upravni, bilo parnični ili izvanparnični izvanparnični ne treba često mijenjati osobito bez prethodne procjene učinka propisa jer je to loše za stabilnost pravnog sustava i ujednačenu sudsku praksu. Nadam se da će i ovaj zakon kada bude usvojen u drugom čitanju i dorađen sukladno ovoj raspravi isto tako biti dugovječan. Osim navedenog zakona iz '34. godine izvanparnično procesno pravo RH obuhvaća i niz zakona koji su primarno materijalno pravnog karaktera, međutim koji sadržavaju i postupovne odredbe kao što je Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlim i dokazivanju smrti, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o mjenici. Također je bitno navesti i Ovršni zakon, Stečajni zakon te Zakon o zemljišnim knjigama. U uvodnom dijelu prijedloga zakona navodi se da je nejednak vremenski nastanak izvanparničnih pravnih pravila doveo do nastanka pravnih praznina koje se mogu popunjavati i pozivanjem na odredbe zakona iz '34. godine ili supsidijarnom primjenom odredaba građanskog parničnog parničnog procesnog prava. Također u Vladinom prijedlogu zakona se navodi da s obzirom da, na to da je u okviru provođenja izvanparničnog postupka nužno osigurati brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih građana te zajamčiti pravnu sigurnost uz istovremeno rasterećenje sudova u predloženom zakonu rješavanje određenih vrsta izvanparničnih postupaka povjereno je javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. Tako je u Članku 52. Prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku propisano da će sud provedbu postupka povjeriti javnom bilježniku čije sjedište se nalazi na području nadležnog suda, ako su stranke podnijele prijedlog za sporazumno uređenje međa, prijedlog za sporazumno razvrgnuće suvlasništva, prijedlog za sporazumni razvod braka, bračnih drugova koji nemaju zajedničko maloljetno dijete, prijedlog za sporazumni raskid životnog partnerstva ako u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete. Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom način dodjele predmeta u rad javnim bilježnicima. I sad je pitanje budući da se primjerice na području gradske četvrti Novi Zagreb-zapad imamo nekoliko javnih bilježničkih ureda kojem će javnom bilježniku kao povjereniku Općinskog suda u Novom Zagrebu bi povjereni određeni izvanparnični postupak od strane toga suda. To dakako ovaj prijedlog zakona ne propisuje, ali propisuje da će to biti propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za pravosuđe i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Drugo je pitanje hoće li ovo povjeravanje poslova od strane suda javnim bilježnicima doista ubrzati postupke. Na primjer kod žalbenog postupka protiv rješenja kojim je nestala osoba proglašena umrlom žalba se podnosi sudu ili javnom bilježniku koji je donio rješenje, a javni bilježnik će nakon podnesene žalbe predmet proslijediti nadležnom sudu radi donošenja odluke. Koliko će trajati to prosljeđivanje predmeta radi donošenje odluke suda, tko zna. Pitanje je i jesu li javni bilježnici dovoljno stručno ekipirani za provođenje povjerenih im izvanparničnih postupaka. U izvanparničnim postupcima koje vode javni bilježnici ne plaća se sudska pristojba, ali će se platiti javnobilježničke pristojbe po utvrđenim tarifama. Javni bilježnici već sada negoduju zbog novih nadležnosti koje kod zemljišno knjižnih predmeta, a sad će dobiti još nove ovlasti u izvanparničnom postupku, ali odgovornost za vođenje ne samo zakonitog već i učinkovitog i ekonomičnog postupka. Ako se sjetimo nedavnog izvješća predsjednika Vrhovnog suda za 2021. godinu u kojem navodi da su javni bilježnici posao zbog kojeg su osnovani kao služba, a to su prvenstveno poslovi preventivne kontrole i zakonitosti ugovora obavili onako kako je trebalo ne bismo danas imali toliki broj parničnih i ovršnih predmeta koji proizlaze iz solemniziranih ugovora. Također je iz izvješća razvidno kako on smatra da nije u skladu s načelom jačanja pravne države da se sudovima pod izgovorima njihovog rasterećenja postupno oduzimaju odnosno smanjuju stvarne nadležnosti i prebacuju djelom na javne bilježnike i na FINU uz obrazloženje da su sudovi kadrovski potkapacitirani. Upravo ta kadrovska potkapacitiranost koja je posljedica nedostatnih sredstava koje sudovima dodjeljuje i nadležno ministarstvo naveo je predsjednik Vrhovnog suda. Javnobilježnička komora ističe i troškovnu dimenziju i hvali se da su postupci upisa u zemljišne knjige koji su sada povjereni javnim bilježnicima izuzetno ekonomični. S druge strane se neki javni bilježnici žale da im zemljišno-knjižni upisi predstavljaju preveliko opterećenje za pristojbu koja po njima nije adekvatna pa onda neki snalažljivi imaju spasonosno rješenje, pao informatički sustav. Građanima je samo bitno hoće li u izvanparničnim postupcima koji se povjeravaju javnim bilježnicima doći do pravomoćne zakonite odluke brže i po prihvatljivim tarifama. Hoće li se to ostvariti tek ćemo vidjeti. Ako već nismo imali procjene učinka ovog prijedloga zakona da vidimo je li stvarno učinkovitije i navedene izvanparnične postupke povjeriti javnim bilježnicima ili učinkovitije financijski stručno i logistički osnažiti za tu nadležnost sudove. Hoćemo li bar imati evaluaciju učinka ovog zakona bar za godinu dana od njegovog stupanja na snagu. U svakom slučaju treba pohvaliti Ministarstvo pravosuđa i uprave što je predložilo ovakav sveobuhvatno reguliranje izvanparničnog postupka, ali je do drugog pitanja trebalo svakako preispitivati prebacivanje nadležnosti sa sudova na javne bilježnike iz članka 52. ovoga prijedloga zakona jer to ne pridonosi jačanju načela pravne države kao što je to naveo predsjednik Vrhovnog suda u svom izvješću. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Focusa, Reformista i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani kolega Bajs. Izvolite.

Štovani predsjedniče, štovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je novi zakon koji treba riješiti ja bih rekao one stvari koje su ključne za građane Republike Hrvatske. Naravno time mi zapravo rješavamo stvar koja traje već 90 godina, a to je pitanje da mi koristimo pravna pravila iz Kraljevine Jugoslavije. Očito je nakon 90 godina temeljem europske regulative došlo do toga da to moramo napraviti ne mi s prilagodbom samog zakona potpuno jasno piše da je to dio reformskog paketa koji se tiče Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. i 2026. Znači Europa nas je nagnala da eto nakon 90 godina napravimo pomak. Da li je to pomak to ćemo uskoro i vidjeti. Vanparnični postupak da ne bi bilo nikakve dileme postoji u pravosuđu Republike Hrvatske, dakle od početka. Znači mi primjenjujemo parnične postupke i vanparnične. Ovo je samo razjašnjenje ukupnosti stvari koje mogu se obaviti na taj, takav način. Bit ću dakle potpuno jasan. To trebaju napraviti javni bilježnici. Nekoliko puta se i ovdje pa i u javnosti stavila upitnost kvalitete javnog bilježništva u Hrvatskoj. Ja ću reći da ja nemam takvih ograda. Naime, javni bilježnici generalno su ili bivši suci, bivši odvjetnici koji uz pravosudni ispit još polažu svoj posebni javnobilježnički ispit. Ljudi su to koji imaju dakle iskustvo u struci, znaju što rade. Međutim, moram naglasiti da oni isto tako rade velik i širok spektar poslova koji su im povjereni. Dovoljno je samo primjerice pročitati dio zakona koji oni provode, a to je Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima, dokazivanju smrti, zapljena vlasništva i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o mjenici, Stečajni zakon, Zakon o zemljišnim knjigama, Ovršni zakon još niz drugih pravnih pravila. Zbog čega to govorim? Dakle, javni bilježnici imaju širok spektar znanja, ali s druge strane kad govorimo o pravosuđu ovo su postupci koji vrlo često zahtijevaju specijalizirane sudove, dakle niz sudova, da li se radi o općinskim sudovima, da li se radi o trgovačkim sudovima provode ove postupke i oni su specijalizirani. Od naših javnih bilježnika mi očekujemo da znaju zapravo sve od zemljišnih knjiga do Obiteljskog zakona. I da provode sve te postupke. Ono što bi trebalo olakšati njima u ovom dakle dijelu je što je i naznačeno u okviru javne rasprave, a to je zapravo neprenormiranost nego podnormiranost zakona. Dakle, većina primjedbi koja je dana od pojedinaca, komora i drugih je vezana uz to da moramo točno razjasniti koje koje su ovlasti na koje inače se provodi i da ne bude nikakvih dilema oko toga na koji način ćemo proglasiti osobu mrtvom, na koji način će se razvesti brak, kako ćemo riješiti pitanje međe? Slažem se, to treba biti jednostavno i povoljno za stranku u smislu brzine i cijene koja se plaća za tako nešto. Međutim, isto tako nemojmo ostaviti …/Govornik se ne razumije./… javne bilježnike na brisanom brisanom prostoru. To se vidi i iz očitovanja Javnobilježničke komore koja kaže da neke stvari treba možda bolje pripremiti, iako oni podržavaju donošenje ovog zakona kao što i mi podržavamo načelno da se to dogodi zbog toga što skoro sto godina mijenjamo nešto što je pravno pravilo, a pravno pravilo sigurno nije ono na čemu trebamo zasnivati zakonske okvire u postupanju u pravosuđu ili u pravosudnim stvarima koje se dešavaju u vanparničnom postupku. Mi dakle u klubu mislimo i zalažemo se za to da se ono što je ovdje naznačeno i do kraja razjasni. Neke stvari koje se predbacuju nisu ni malo jednostavne. Dakle, to je već ovdje naznačeno. Čovjek bi rekao da je rješavanje međe jednostavan postupak, daleko od toga. Ovisi prvo gdje se nalazite, koliko su ljudi zainteresirani i kao što se kaže dakle dva Hrvata, tri političke stranke. Ali isto tako i dva Hrvata, tri spora oko međe. Mislimo da taj primjerice dio je dio koji se tiče Obiteljskog zakona, provođenja istoga bi kroz dopunske mjere koje očekujemo u drugom čitanju mogu razjasniti ovu situaciju. Shodno tome ja ću reći da podržavamo, dakle načelno ovaj zakon koji je došao ovdje. Bilo bi bolje da nije vezan uz reformu koja nam je uvjetovana od EU, ali kako god tu je. Hajmo ga napraviti onakvim kakvim treba, a to je primjenjivim što se tiče javnog bilježništva i povoljnim i kvalitetnim za one stranke koje se nalaze u postupku. Evo toliko. Sada će kao šesta u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana kolegica Benčić. Izvolite. **Benčić, Poštovani predstavnici ministarstva i kolegice i kolege, kada smo prošle godine predlagali neke ključne točke za reformu pravosuđa. Jedna od osnovnih postulata nam je bilo da se prestane sa outsourcing-om sudskih funkcija i prenošenjem nečega što je bilo u domeni suda na poglavito javne bilježnike. Kao primjer smo uzeli pitanje ovrha i ovršnih postupaka koji su prebačeni dakle bili na javne bilježnike što se pokazalo štetnim po stranke u većini slučajeva jer javni bilježnici, a to vam je i sudac Dobronić predsjednik Vrhovnog suda ovdje rekao nedavno kad je bio, javni bilježnici ne idu u meritum ugovora. Oni se ne bave pitanjem primjerice da li je neki ugovor zelenaški, da li je on nepravedan, da li je on, da li uzima u obzirom primjerice jednakost strana, da li je, na koji način je do tog sklapanja ugovora došlo itd. Iz tog razloga vrlo često dakle može doći da stranka u tom postupku zapravo nema sva ona prava koja bi trebala imati i po zakonu i po Ustavu odnosno da ih ne može realizirati. I sam sudac Dobronić kad je bio ovdje je govorio o tome da zapravo se i ti postupci, ovršni postupci trebaju vratiti na sudove. Kada je govorio o tome što sudove zapravo opterećuje u broju slučajeva je govorio o drugim vrstama postupaka. On je govorio o tome da sudovi su zatrpani zapravo predmetima tužbi između primjerice recimo različitih državnih tijela, pa se onda spore godinama na sudovima jedno ministarstvo s drugim ministarstvom pri čemu je država ta koja uvijek gubi ili jedinica lokalne samouprave, njihova tijela međusobno itd. dakle uvijek na kraju plati proračun, lokalni ili državni proračun, pa je apelirao da se takvi slučajevi rješavaju na drugačiji način. Sada ovdje imamo primjer još jednog zakona koij dio postupaka koji su bili na sudu, dakle a tiču se dijelova, određenih vrsta izvanparničnih postupaka prebacujemo ponovno na javne bilježnike. Dakle, ponovno doslovno outsourcing-amo nešto što je bilo u domeni sudova na javne bilježnike koji djeluju kako u zakonu piše o njima kao povjerenici suda. Međutim, naravno postoji kvaka 22. Sudska vlast je grana vlasti i ona je neovisna o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Posljedica njihove ustavne neovisnosti je i način na koji se suci primjerice biraju, način na koji se vrše zapošljavanja na sudu recimo sudskih savjetnika itd., Javnobilježnička struka jest također organizirana kao neovisna međutim ona nije zasebna grana vlasti, niti ona ima istu kategoriju i razinu neovisnosti kao što je imaju sudovi. A zašto nema i kako nema, evo reći ću vam na vrlo jednostavan način. Javni bilježnici i mjesta za, dakle ne može svako bilo kada otvoriti javnobilježnički ured evo sjetila sam se pa sam otvorio, ko odvjetnički ured ne, to nije isto. Postoji određeni broj i određuje se gdje su potrebni javni bilježnici i di će se osnovati javnobilježnički uredi i u pravilu se oni nasljeđuju, dakle imate jedan javnobilježnički ured, netko ode u penziju bira se novi, novi javni bilježnik za taj ured i za to područje. Tko imenuje javnog bilježnika? Ministar pravosuđa. Ministar pravosuđa imenuje javnog bilježnika. I sad čisto da vam plastično pokušam objasniti. Ovaj zakon kaže da se javnim bilježnicima povjerava postupanje u izvanparničnim postupcima sporazumnog razvoda braka, proglašenje nestale osobe umrlom, dokazivanja smrti, uređenjem međa ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog za uređenje međe, evo da se našalim Zagorce neće imati u tome, mi se nikad ne dogovorimo, mi se uvijek sudimo. razvrgnuće, i razvrgnuće suvlasničke zajednice ukoliko su stranke podnijele sporazumni prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice. I sad vama će javni bilježnik kojeg je imenovao ministar, a kako se imenuju i po kojem ključu se imenuju mogli smo vidjeti nedavno na primjeru imenovanja javne bilježnice u Kninu gdje je izabrana stranačka osoba iz HDZ-a mada nije imala ni pola kvalifikacija ko ostala tri kandidata. Sa svoje 62 godine prvi put će početi obavljati posao javne bilježnice. Prvi puta u životu. Druga tri kandidata su bili javni bilježnici i neki su bili suci, imali su preporuku javnobilježničke komore, ona nije, ali ona je izabrana. Po tom ključu se biraju. Ston, evo nedavno, Ston mjesto od, ima 2 tisuće stanovnika evo sad će dobiti javnobilježnički ured. Dakle, mimo svih nekakvih dosadašnjih uzusa na koji broj stanovnika ide javnobilježnički evo sad će Ston imati. Tko? Prijatelj od ministra Malenice je dobio javnobilježničko mjesto. I sad samo da vam plastično objasnim situaciju. Sada će vam javni bilježnici primjerice za nestalu osobu jel određivati dakle proglasiti nestalu osobu umrlom. Netko je nestao, nema ga, prijavio je, obitelj je prijavila nestanak, javni bilježnik proglasi osobu umrlom i nakon toga ide što, ostavina. A tko radi ostavine? To smo također outsourcing-ali, rade ih također javni bilježnici. A kako javni bilježnici određuju primjerice javnobilježničku nagradu za vođenje postupka ostavine? Prema vrijednosti ostavine. Jel vidite potencijalne afere. Netko se zapikne na neku imovinu, prijavu osobu nestalom, proglasi ju se umrlom od strane javnog bilježnika koji nakon toga vodi ostavinu i naplati se od vrijednosti ostavine. Javnog bilježnika birao ministar HDZ-a i birao je primjerice evo kao ovu gospođu Lovrić u Kninu, bivšu članicu HDZ-a. Evo to je scenarij koji dobivamo ovim zakonom. Mene zanima zašto i po čemu su recimo sudski savjetnici, po čemu su oni manje kvalificirani za vođenje izvanparničnih postupaka od javnih bilježnika. Zašto to ne rade sudski savjetnici? Zašto kada imamo sporazume sporazumni razvod braka, sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice ne koristimo postojeću sudsku administraciju da to postane sudska isprava da udari žig, dobo vi ste se dogovorili o.k. I evo to je sudska isprava. Zašto ograničavamo pristup sudu što je ustavna kategorija za određene vrste postupaka i prebacujemo na službu koja je de facto privatna. Koliko god ona bila regulirana, koliko god oni bili povjerenici suda mislim radi se o biznisu. I znamo koliko je dobar i lukrativan taj biznis. I ja kužim koji je bio ratio. Ratio je bio taj iza ovoga da se javnim bilježnicima morali zbog socijalnog pritiska uzeti javnobilježničke nagrade za ovršne postupke, pa im sad morate vratiti, a vraćate im sto puta, sto puta im vraćate. Jer ovime osim što građani nemaju pristup sudu, nego se prebacuje na javne bilježnike stvar mi dalje nastavljamo sa politikom kljaštrenja sudova i sudske funkcije u Hrvatskoj da bi jednoj službi koja na tome jako dobro naravno zarađuje dali te poslove u amanet. I još jedna stvar, niste samo sa sudova prebacili dakle postupke izvanparnične na javne bilježnike, nego ste javnim bilježnicima osim što će sada glumiti suce ili sudske savjetnike, mogli su bit sudski savjetnici to, oni također mogu umjesto odvjetnika sada zastupati stranke u postupku na sudu u vezi s ispravom koju su oni izdali. Pa fenomenalno, fenomenalno! Dakle, čak i od odvjetnika smo uzeli komad, neće niti oni zastupat stranke. Zastupat će ih njihov javni bilježnik kojem ste prethodno dali u amanet da vrši određeni izvanparnični postupak.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo u tijeku ove rasprave o Prijedlogu zakona o izvanparničnom postupku imali smo prilike čuti svašta nešto, pa i puno straha koji po mom skromnom mišljenju je potpuno neopravdan, pa se na neke stvari iz rasprave neću niti osvrnuti, jer smatram da zaista nema smisla ono što je rečeno, a odnosi se na način imenovanja javnih bilježnika, na nekompetenciju javnih bilježnika. Mislim da oni koji poznaju sustav i koji znaju i način kako se javni bilježnici imenuju i da su to osobe pravnog znanja i kako uopće postoje javni bilježnici zaista zaključuju da je sve to bespredmetno uopće komentirati. Ono što bih htjela još jednom naglasiti kako bih zaista na početku svoje rasprave odagnala sve sumnje da li će ovaj zakon u praksi proizvesti neku pravnu nesigurnost, a ovdje su se pojedini zastupnici iz pojedinih klubova upravo na to osvrtali to je prije svega da ovim zakonom se uređuje izvanparnični postupak koji je u stvari nosi obilježja nespornog postupka. Znači svugdje tamo gdje postoji bilo kakav spor o tome neće kao ni do sada rješavati javni bilježnici kao povjerenici sudova, niti u ovim postupcima kojim ovim zakonom dajemo u nadležnost, nego će i dalje rješavati sudovi u parničnom postupku. I mislim da zato ne treba to isticati kao argument zbog kojeg ovaj prijedlog zakona nije dobar. Kako je i sam državni tajnik naglasio mi i sada u izvanparničnim postupcima ne vodimo parnice jer nema spora, nego suci, referada izvanparničnih donose …/Govornica Sada se taj dio postupka prenosi u nadležnost javnih bilježnika upravo zato kao povjerenika sudova upravo zato što se tu donosi u stvari određena pravna forma kako bi se zaključilo ono što stranke sporazumno žele riješiti. A ako se ne radi o onim postupcima koji se rješavaju na temelju sporazuma stranaka mora se utvrditi određena pravno relevantna činjenica kao što je kod nestale osobe kako bi se u stvari u izvanparničnom postupku to riješilo. I zato smatram da ne treba iznositi one argumente koji zaista ne stoje. Ono što je ovdje također bilo rečeno potreba za uređenjem ovih pravila izvanparničnog postupka kako bi se on prije svega i osuvremenio i kako bi se građanima zajamčila pravna, kvalitetna kvalitetna pravna zaštita i pravna sigurnost potrebno je i prije svega zato dobro došlo što su pravna pravila koja sada primjenjujemo iz vremena Kraljevine Jugoslavije još iz 1934. godine, a preuzeli smo ih u hrvatski pravni sustav kao važeća. Ono što također želim reći da je cilj ovog zakona da on bude opći i osnovni izvor izvanparničnog postupka, kao sada situaciju da imamo ponekad i različitu praksu, različita rješenja upravo zato što se pojedina rješenja crpe iz ovih važećih pravnih pravila, pa ponekad dolazi tu do nesuglasja i do nesigurnosti kod primjene tih pravila upravo zato što su i neki postupci riješeni kroz materijalno pravne propise koji sadrže za određene postupke i par…, i, i parnične, procesne ustvari, procesne norme. Ono što želim također naglasiti to je da u ovim postupcima također javni bilježnici će rješavati i dalje na temelju i ovog zakona, a i onih propisa, materijal…, materijalno pravnih propisa kojima je dio tih postupaka riješen unutar tih zakona, tako da tu neće doći do nikakvih bitnih promjena. Također želim reći da smatramo da će se na ovaj način ipak sudovi rasteretiti od ovih postupaka i da će oni suci koji su dosad radili na ovim postupcima koje će preuzeti javni bilježnici kao povjerenici sudova moći biti raspoređeni na neke druge poslove i na taj način će se ustvari sudovi rasteretiti od ovih postupaka. Ono što je bitno za naše građane je također da osim što će se, što će vjerujemo doći do ubrzavanja tih određenih postupaka kad će se oni rješavat od strane javnih bilježnika, smatramo da što se tiče samih građana za njih neće nastupiti nikakve negativne posljedice niti u pogledu poskupljenja tih postupaka, a niti u pogledu pravne nesigurnosti ili bilo čega drugoga. Još jednom naglašavam, u slučaju da u tijeku i takovih postupaka u bilo kojem trenutku dođe do nekakve sporne situacije automatizmom će ustvari javni bilježnici u u daljnje rješavanje to proslijediti u parnicu odnosno na sud i tu ne bi trebalo biti nikakvih problema za naše građane. Klub HDZ-a zaista podržati prijedlog ovog zakona, smatramo da je dobro da i u kontekstu reforme pravosuđa donesemo Zakon o parničnom, o kako je rečeno bio je dugo najavljivan i evo došao je trenutak da ga donesemo, smatram da će on isto tako pridonijeti kvaliteti našeg normativnog okvira, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime, u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana kolegica Orešković, izvolite.

Mi u oporbenim klupama često kažemo da HDZ-u ne bi trebalo dozvoliti da vodi državu. To je točno, to je legitimno, to su riječi koje se od oporbe i mogu očekivati, ali ono što stvarno reći treba izgovoriti da se HDZ-u ne bi smjelo dopustiti da uređuje državu, da promišlja državu jel to radi na jedan krajnje destruktivan način. Kao bivša odvjetnica podržavam ideju donošenja Zakona o izvanparničnom postupku, ali ne podržavam ovaj zakon zato što se ovdje ponajmanje radi o uređenju izvanparničnog postupanja, a više se radi o tome da se nadležnost sudova prebaci na javne bilježnike u postupcima u kojima javni bilježnici neka pravna pitanja i dvojbe građana ne bi trebali rješavati, riječ je o outsorsingu pravosuđa koji je potaknut činjenicom da nemamo dovoljno sudaca i da naši suci nemaju materijalne i tehničke uvjete za svoj rad. Bila sam u pravu kada sam tvrdila da HDZ usvaja izvješća predsjednika vrhovnog suda s figom u džepu, da je HDZ ili sjedio na ušima kada je predsjednik vrhovnog suda imao svoja izlaganja ili da možda njegov izvještaj nije niti pročitao onako kako treba. Kada glavni čovjek sudbene vlasti koji uživa podršku i potporu ne samo vlasti iz redova vladajućih nego praktički cijele oporbe, ali i struke jer je vidljivo da raspolaže i sa pravnim znanjem i sa iskustvom i sa jasnom vizijom što to u našem pravosuđu ne valja i kako te probleme treba rješavati onda minimum, al doslovno minimum respekta prema tom čovjeku traži da njegova upozorenja ne shvaćate olako i da ih ne gazite svojim zakonima ili prijedlozima zakona koji se sa njegovim upozorenjima izravno kose. Radovan Dobronić je u HS jasno ukazao da ovaj trend prenošenja nadležnosti sa sudova na javne bilježnike potkopava vladavinu prava i smanjuje stupanj pravne sigurnosti naših građana, pa na tom tragu evo ja ću predložiti što do drugog čitanja u ovom zakonu treba popraviti, naprosto glavu 3 koja kaže „javni bilježnici u izvanparničnom postupku“ treba izbrisati, kraj. I da još nešto pojasnim jel se tu čulo svakakvih riječi. Ova teza da je trenutno u primjeni Zakon iz Kraljevine Jugoslavije/… Jugoslavije, da iz '34., to naprosto nije točno, to naprosto nije točno. Evo uvaženi državni tajniče kad već niste znali imena i prezimena sudaca i stručnjaka koji su pisali ovaj zakon, što moram priznati da me čudi, ne znam uopće kako ste došli na saborsku raspravu, a ne znate reći ko vam je zakon sastavio, jeste li vi uopće bili među njima? Ali pozivam vas da objavite prvo rješenje ili prvu sudsku odluku koja se u svom obrazloženju pozvala na zakon iz 1934.. Evo ja moram priznati da u svom odvjetničkom radu, u svojih 20.g. prakse, nisam vidjela odluku koja izričito u obrazloženju ovo ima, ko ima neka objavi, pa da vidimo kako to izgleda. A što se tiče samog izvanparničnog postupka, da sud je to provodio i dosada i to na temelju odredbi koje su bile propisane u čitavom nizu različitih zakona ova vaša teza da ćete rasteretiti sudove jer će javni bilježnici rješavati nešto što nije sporno također, nije točna. Pogledajte kako je konstruiran zakon. Tu se govori o stranci i protustranci, dakle ipak ima i konfrontiranja i činjenica i različitih pravnih shvaćanja, postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka, dakle postoji mogućnost žalbe, postoji mogućnost revizije, dakle nije sve to tako nesporno i nekonfliktno kao što se na prvi pogled čini, a ono što je bilo predviđeno u ovoj odredbi glave 3 koju predlažem da se izbriše, dakle bilo je predviđeno da sud neke predmete koji bi mogli biti rješavani u izvanparničnom postupku dodijeli javnim bilježnicima, a javni bilježnici će to riješiti ako ništa nije sporno, čim neka od stranaka se pozove na neku spornu činjenicu, predmet će natrag vraćati sudu pa sad vas ja pitam po običnoj logici stvari, nije li to usporavanje procesa? Jer, ako između dvije strane baš ništa nije sporno, uzmimo da je riječ o brakorazvodnoj parnici, tada će bračni drugovi doći pred suca, reći što svatko od njih ima za reći i taj dan je priča gotova. Tako to manje-više tamo gdje ništa nije sporno funkcionira već sada. Dakle tamo gdje ništa nije sporno, sud je taj koji je u mogućnosti riješiti pregled na jednom ročištu sa jednim saslušanjem stranaka, a vi sada uvodite situaciju da će sud to naprosto proslijediti nekom drugom, dakle tu gubimo jedan korak, pa će taj netko vidit jel sporno ili nije sporno pa će bit sporno pa će vratit natrag. Dakle 3 koraka ćemo imati umjesto jednog. Zašto? Zato što Vlada želi sakriti da je devastirala pravosuđe. Devastirala je pravosuđe sa činjenicom da su prateće djelatnosti odnosno pravosudni službenici potplaćeni. Kad nema njih niti suci ne mogu raditi posao za koji su se oni školovali i za koji su, od strane države plaćeni. Skrivamo činjenicu da nismo u stanju niti izgraditi pravosudne zgrade. Ili su devastirane ili su razrušene ili su neobnovljene ili su nam sudnice zastarjele pa se u njima prava suđenja niti ne ogu odvijati. Skrivamo činjenicu da kompletan sustav nismo podesili na zdrave temelje jer mnoge stvari koje naši građani vide kao nepravdu, proizlazi iz nečega što se naziva sistemska korupcijska, a to je ono stanje koje golim okom miriše na prijevaru, na izvlačenje javnih sredstava u privatne džepove, međutim, ne može se podvesti niti pod jedno pojedinačno kazneno djelo. E, to su stvari koje država treba rješavati. zakon poput ovoga je jedan jalov pokušaj da se prikaže da je Vlada nešto radila, a nije. Vladi treba reći i resornom ministru koji, gle čuda, nikada se u nikada se u HS-u ne pojavljuje kada se brane zakoni iz njegovog resora i onda šalje državnog tajnika koji predstavlja zakone, a ne zna reći tko je bio u radnoj skupini. A kako ti zakoni u nomotehničkom smislu zvuče? Evo, da se i toga dotaknem kad mi je već ostalo vremena. Evo jedne rečenice. Vođenje postupka, čl. 14 st. 3, sud će tijekom cijelog postupka nastojati da se stranke sporazumiju, sporazumiju o načinu uređenja odnosa među njima. dobro, možda sam ja nešto propustila u nastavi, možda danas standardni hrvatski jezik nekako drugačije slaže rečenice od onoga kako sam ih ja nekada davno učila i čitala, ali meni ova konstatacija da će sud nastojati da se stranke sporazumiju apsolutno dobro ne zvuči niti mi dobro zvuči kada državni tajnik kaže da će eto, ti nesporni postupci između stranaka rješavati se na način da stranke podnesu neka dokumenta. Toliko o stupnju i hrvatskog jezika i pravne države i nomotehnike i zakona u HS-u u njegovom 10. sazivu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvo će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, evo ja sam donijela svoja dokumenta, morala sam se malo bolje pripremiti, nije moje područje, ipak sam ja ekonomist, ali mi je interesantan ovaj Zakon i fascinantno mi je to što imamo na snazi zakon iz Kraljevine Jugoslavije i da uistinu evo u 30 i nešto godina hrvatske samostalnosti nitko to nije do sada promijenio i zato evo, ja ću vas pohvaliti još jednom, dobro je, pa to je pomak. Pozitivno je. Odvažili ste se, nije ovo jednostavan zakon. Malo kad sam se pripremala za raspravu, kad sam čitala što se sve uređuje stvari uistinu je to raznovrsna tematika. Nije jednostavno i vrlo je važno napraviti taj normativni okvir kako bi on jednostavno toj raznovrsnosti dao određeni okvir u kojem se treba djelovati. Znači, moralo se to osuvremeniti, moralo se to urediti i u skladu sa Ustavom RH i u skladu sa europskom poveljom, itd., je li, sad da se ne ponavljam. ključno je to da bi naši građani imali i pravnu sigurnost jer, ona nam je izuzetno važna. Vi danas kad pitate investitore zašto oni ne dolaze u Hrvatsku, dobrim dijelom oni govore pa čujte, nije to baš onako pravno uređeno kako bi trebalo biti. Sjećam se kad se donio onaj predstečajni zakon, pa Austrijanci su se hvatali za glavu. Kakav, ili ima stečaj ili nema, kakav predstečaj, šta je sada to. Zašto bi ja nekome otpisao 30, 40, 50 ili već koliko posto svojih potraživanja? Žalio mi se onda jedan obrtnik, kaže, čuj, oni meni uplaćuju u narednih 5 godina svaki mjesec 5 kuna i izgubio sam, ne znam, 30, 40%. Nije to baš pravna sigurnost koju traže investitori kada dolaze. Zato je važno ovo napraviti, evo, ja ću tu još jednom pozdraviti. E sad, je li ovo najbolje rješenje, lomit će se koplja oko ovog članka 52. oko javnih bilježnika, još jednom ću se, ću ponoviti ono što svi znamo, znači prije godinu dana rekli smo, pa ne mogu baš obiteljske sporove voditi svi sudovi, nemaju suci dovoljno znanja, osnovat ćemo posebne koji će biti u županijskim centrima, je l', nekoliko ih i osnovalo, e sada ćemo mi razvod braka staviti javnim bilježnicima, kaže ovaj koji je sporazumni. Tanka je granica između sporazumnog i konfliktnog, krene sporazumno, ode u skroz drugom smjeru, je li? Činjenica je da tu neke stvari pokušavamo riješiti na lakši način, pokušavamo to nešto ubrzati, ali pitanje je hoćemo li to ovim rješenjima to i i postići i to je veliki upitnik i dvojba i zabrinutost većine nas koji komentiramo, koji sudjelujemo u ovoj raspravi, žao mi je što nema malo više kolega jer radi se uistinu o važnom zakonu. Nije ovo beznačajan zakon. I kad smo se već odvažili napraviti, pa ajmo ga napraviti barem koliko toliko da bude u skladu sa potrebama koje su danas i naših građana i tvrtki, poduzetnika, gospodarstva u cjelini, itd. opsežna je ova tematika, nije to, mi smo se sad fokusirali ovdje na ovaj dio međa, brakovi, ali imamo mi tu i drugih nekih stvari, je li, kad smo sad to jučer čitala, je li, znači to su određene isprave, dionice, tako da, ima tu svega, nije to baš ovaj, vrijednosni papiri i tako, mislim ima tu istinu jako puno elemenata koji se dotiču različitih sfera i bitno je da se to uredi onako kako valja i bitno je da se uredi sada na jedan duži rok jer vidimo da ovi zakoni se baš ne mijenjaju tako često. Zadnji je iz 1934., znači i ovaj bi mogao bit na snazi jedno 70, 80 godina, pa hajdemo ga sad napraviti kako valja da ga ne bi opet morali mijenjati za par godina. Hvala. Prije replika pozdravimo gore na galeriji učenicei učenike Srednje škole iz Slunja i Srednje škole iz Duge Rese.

Ministarstvo pravosuđa je iznijelo tezu odnosno zatražilo je da na području obiteljskog prava suci moraju ići u daljnju edukaciju zato jer se radi o vrlo delikatnoj, delikatnom području, na koncu i obiteljskog prava kao takvog, a sada ispada, ako sam ja dobro shvatio da se javni bilježnici mogu onda s ovim područjem baviti ad hoc. Evo, dakle izglasat će se zakoni i oni se mogu time baviti. Ja nisam pravnik, kao i vi, moja kćer evo, će bit za koji mjesec diplomirana pravnica, ovaj i na koncu, pravnici iz kluba su mi pomagali pripremit me za raspravu, ali nema mi tu elementarne logike. Pa evo, molio bih vaše razmišljanje po ovome što sam iznio. Hvala vam. hvala lijepa kolega Miletiću. U potpunosti ste u pravu. Znači obiteljsko pravo je izuzetno složeno i vrlo je osjetljiva tematika. U pitanju su sudbine i djece i ljudi, mislim ovdje se navodi, je li, da su to brakorazvodne parnice gdje nema maloljetne djece, ali ja znam za neke brakorazvodne parnice gdje djeca nisu bila maloljetna pa su opet to doživjela jako traumatično, to su vrlo osjetljiva pitanja i u potpunosti se slažem s vama da javni bilježnici nemaju ni znanja da to provode i mislim da to nije dobro spustiti na javne bilježnike. Znači mi smo vidjeli i kod ovih međudržavnih posvojenja, kad su sudovi radili po principu fast food restorana, šta su napravili? Cirkus.

Rekli ste da će se lomiti koplja ono čl. 52 zapravo oko „autsorsanja“ nekih nadležnosti sa sudova na javne bilježnike. Da li je ovo zgodna prilika zapravo za vladajuće jer će trebati više javnobilježničkih ureda da zapravo imenuju javne bilježnike iz svojih redova? Hvala lijepo. (Hrvatski suverenisti)** Pa hvala lijepa kolegice Nađ, pa svaki glas je bitan, je li, pa onda i glas od javnog bilježnika, ja bi to tako ovaj, rekla, ali mislim da je ovdje ipak nešto drugo posrijedi, mislim da nije baš to u kontekstu te predizborne godine, pokušava se smanjiti taj broj predmeta, već vidimo da su oni „autsorsali“ jedan dio pa prebacili na javne bilježnike, a broj predmeta po izvješćima Vrhovnog suda nije se previše smanjio. Znači jednostavno nešto nešto je ovaj trulo u državi Danskoj, kako bi to, je li, rekli, znači nešto se ne radi kako valja. Ja osobno ne mislim da je sad baš taj, ti materijalni uvjeti da su presudni jer činjenica je da ni naše škole ne izgledaju, kad bi jedino sudovi loše izgledali u Hrvatskoj, ja bih se složila sa predsjednikom Vrhovnog suda, ali pogledajte bolnice, pogledajte škole, problema na sve strane, sad baš sucima je jako teško zbog toga što zgrade nisu u najboljem stanju. Nije to opravdanje da se ti sporovi

Nadovezat ću se na ovo posljednje što je rekla kolegica Vučemilović, da nisu samo sudovi u lošem stanju, nego su i bolnice i škole. Da, to je točno, a onda se treba zapitati tko nam to državu vodi proteklih 30 godina i u što se ulagalo, Iz kojih su se to tvrtki izvlačile milijarde i u čije su se džepove slile i onda je apsolutno sve jasno. Međutim, činjenica je da loši uvjeti na sudovima utječu na brzinu, odnosno na sporost rješavanja postupka, a oni između ostalog proizlaze iz loših materijalnih uvjeta zapisničara i drugog pratećeg pratećeg osoblja u sustavu pravosuđa. Tražila sam od Vlade da prilikom usvajanja izvješća predsjednika Vrhovnog suda ujedno sebe obveže da u roku od tri mjeseca pronađe rješenje da se plaće dovedu na nekakvu primjerenu razinu kako i dalje ne bismo imali odljev kadrova. E taj odljev kadrova od zapisničara pa do sudaca je jedan od razloga zašto vladajući pribjegavaju ovakvim rješenjima, da ono što bi trebali raditi suci i pravosuđe prebacuje na javne bilježnike. To je poraz sustava, to je poraz države a slabljenjem pravosuđa ne slabi se samo država nego se slabi pravna sigurnost svih građana. I sada da se osvrnem na još jedan detalj na kojeg je upozorio Radovan Dobronić u svom izvješću. On je rekao da kada se jednom napravi sistemska greška u sustavu da se ta greška teško i sporo ispravlja. I naglasio je da ta neučinkovitost pravosuđa proizlazi iz prevelikog broja predmeta, ti veliki, taj velik broj predmeta generirani lošim rješenjima koja su eto nekad ubačena u sustav. Pa da sad to povežem sa javnim bilježnicima. Dakle, Radovan Dobronić je to napravio na onaj svoj specifičan način kad je vrlo ljubazan i vrlo profesionalan, pa onda možda ne znamo iščitati što je zapravo rekao. On je dao jako oštru i jasnu kritiku javnih bilježnika i njihovog rada. Rekao je da mi danas ne bismo imali čini mi se podatak je 40000 sporova koji proizlaze iz ovršnih postupaka, iz domene potrošačkog prava u kojima javni bilježnici nisu provodili svoju kontrolu onako kako treba, nego su naprosto naprosto lijepila rješenja o ovrsi tamo gdje je trebalo provjeriti je li uz rješenje dostavljeno sve što europsko pravo u sustavu zaštite potrošača propisuje. Drugim riječima, rekli su, Radovan Dobronić je rekao da su javni bilježnici postupali kao na traci i napravili su proizvod s greškom. Također je kritizirao njihov rad kod solemniziranja javnih isprava, jer nisu upozoravali građane na pravne posljedice koje proizlaze prilikom sklapanja kredita, zasnivanja založnog prava i čitavog niza drugih stvari. Dakle, javni bilježnici su ljudi koji djeluju na tržištu. Na neki način su svoj posao doista prilagodili sistemu brzog rješavanja svojih klijenata i naplate svoga rada. A jesu li za pravosuđe i za pravni sustav i za pravnu sigurnost napravili dobar posao očito je da nisu. O tome svjedoče generirani sporovi. U tom smislu treba sagledavati i ovaj zakon. Kažem, on meni ne bi bio sporan u smislu donošenja jednog zakona koji će urediti izvanparnični postupak, ali izvanparnični postupak kojega će provoditi sud. I ponavljam, ako dvije strane dođu pred suca i između njih ništa nije sporno onda će se njihova pravna situacija riješiti na jednom ročištu. Sud će donijeti svoju odluku, svoje rješenje, stranke će se odreći prava na žalbu, neće niti biti potrebna stvar će biti riješena bilo da se radi o brakorazvodnom postupku ili razvrgnuću suvlasništva ili uređenju međe. Dakle, to sve skupa može riješiti sud, a ne da sud taj posao proslijedi nekom drugom, pa netko drugi kaže pa nešto je sporno pa vrati natrag. Usporavamo procese, dakle to je apsolutno loše rješenje. A ono što bi trebalo raditi, trebalo bi vidjeti koliko nam sudaca fali, kakvi su materijalni uvjeti za rad, što ćemo sa pravosuđem dalje činiti, i time se ozbiljno pozabaviti. Evo jednog dana kad ćemo imati ministra koji poznaje sustav, onda će i zakoni koji u Sabor dolaze biti bolji. **Reiner, Željko (HDZ)** Molim vas ostanite, jer imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovana zastupnice činjenica je da ovdje imamo zapravo s jedne strane bilježnike koji nisu ocjenjivani i s druge strane imamo suce koji su definitivno najnormirajnije zvanje u Republici Hrvatskoj. Oni su ocjenjivani na sve moguće načine. I prati se koliko su predmeta riješili. Sve se to izvještava prema ministarstvu, međutim, kad sam prošli put pitao suca, predsjednika suda Vrhovnog kako se to ocjenjivanje i broj riješenih predmeta kasnije vidi na njihovoj plaći nema. Znači nema nakon toga nikakvih posljedica za to niti pozitivnih niti negativnih. I tu je jedan od problema. I onda se daju poslovi javnim bilježnicima koji nisu ocjenjivani, koji rade kako ste vi rekli na tržištu. Činjenica je da tako isto kao što imamo među sucima dobrih i kvalitetnih sudaca imamo i dobrih i kvalitetnih bilježnika koji svoj posao obavljaju savjesno i dobro i svi ljudi koji će biti kod njih bit će sigurno i zadovoljni. Međutim, ima i o onih drugih. Pa ima naravno od 1700 otprilike koliko sudaca trenutno imamo doista nit su svi korumpirani niti su svi lijeni, ono što mi radimo našom retorikom mi naprosto obezvređujemo sve jer kažem evo pravosuđe nam je rak rana. Pa nije pravosuđe u smislu sudaca koji loše sude, nego pravosuđe u smislu loših zakona, a loše zakone donosi tko? Mi koji sjedimo u ovim klupama odnosno vladajući, odnosno država po mjeri HDZ-a. Evo to je problem pravosuđa. To govorim cijelo vrijeme. Suce treba kontrolirati, pa treba kontrolirati i i količinu, ali i kvalitetu njihovog rada, ono na što je ukazivao predsjednik Vrhovnog suda, a ja se s time slažem da se ne mogu predmeti koji su tipizirani uspoređivati sa nekim vrlo, vrlo složenim predmetima kao što je primjerice bio njegov slučaj kada je donosio odluku u predmetu franak.

Kolegice Orešković, vama je ovo struka. Dakle evo, ne znam prate nas na primjer građani putem društvenih mreža ili kako god putem linka. Što biste vi istaknuli u ovoj raspravi kao ključne stvari koje bi trebalo drugačije napraviti, dakle ono što ne valja. Evo što biste vi tu istaknuli kao struka? **Reiner, Željko Prvo pravosuđe ili bilo koji zakon iz domene pravosuđa ne bi trebao donositi HDZ. Drugo, trebali bismo krenuti od strukture, odnosno od infrastrukture, od toga koliko koliko je sudova dostupno našim građanima, kakvi su, kakva je njihova kvaliteta od plaća u tom sustavu kako službenika, tako i samih sudaca, pa do kvalitete samih zakona. U odnosu na ovaj zakon iz njega treba maknuti javne bilježnike, a ono što je izvanparnični postupak doista malo bolje urediti da nam se ne događa preklapanje, da ne kažemo evo ovaj zakon je opći zakon o izvanparničnom postupku. Ali onda kad uđemo u domenu ne znam nasljednog prava ili ovršnog prava onda vrijede pravila iz tog zakona. naprosto će nastati pravna zbrka. Nismo sucima olakšali posao nego smo im dali situaciju da moraju sami razmišljati koji je zakon ili koje je pravno pravilo iz kojeg zakona u nekom trenutku važeće. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Habijan, izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege uvodno kao što sam već rekao u replici državnom tajniku mislim da je vrlo dobro da smo nakon dugog niza godina u uređenje ovog pitanja, dakle što se tiče izvanparničnog postupka. Iz prakse mogu reći da oni kolege su opetovano i često upravo ukazivali na činjenicu da zapravo ne postoji na jednom mjestu uređeno pitanje, procesno pitanje dakle izvanparničnog postupka. Ja ću se prvo dotaknuti nečega što se provlači ovdje kroz raspravu. Ono što me malo iznenadilo da je to u uvodnom izlaganju u ime kluba rekla kolegica Orešković kako u 20 godina svoje odvjetničke prakse nije vidjela niti jednu odluku, niti jednu presudu koja se temelji na zakonu iz 1934. Vrlo je logično objašnjenje zašto to niste vidjeli, obzirom da Zakon o vanparničnom postupku iz Kraljevine Jugoslavije iz 1934. nije na snazi. Dakle, on se primjenjuje prema propisu, primjeni propisa, dakle koji su donijeti do 6. travnja '41. kao pravno pravilo. Dakle, to nije zakon, to su pravna pravila i mislim d nije u redu da ste spomenuli da državni tajnik to nije znao. Neću sada braniti, ali državni tajnik je vrlo jasno rekao postoji anglosaksonsko pravo, dakle koje se presidentno pravo i postoji nešto što je kontinentalno pravo. Prema tome i u drugim zemljama postoji, dakle primjena pravnih pravila u slučaju kada nemate konkretni pisani zakon. Prema tome iznenađuje me da vi kao odvjetnica sa dvadeset godišnjim iskustvom to ne razumijete. Druga teza koja se ovdje provlači, a spominje se rasterećenje sudova u kontekstu, mislim da je kolegica Benčić u ime kluba to spomenula, da je i referira se na izvješće predsjednika Vrhovnog suda Dobronića kako bi trebalo se usmjeriti na pitanje predmeta koji se vode između jedinica lokalne, područne samouprave ili Republike Hrvatske, odnosno gdje su stranke ili protustranke u tim postupcima državna tijela. Stvara se jedna zabluda kako je to ogromni broj predmeta koji opterećuje sudove što je potpuno netočno, pa prema tome bilo bi dobro pogledati podatke, konkretne podatke primjerice za 2022. godinu, dakle o udio predmeta gdje su stranke jedinice lokalne i područne samouprave i Republika Hrvatska pred Općinskim trgovačkim sudovima. To je svega 5%. Prema tome, nije problem tamo nego je na neki način zapravo skretanje problema negdje drugdje. Dakle, 5% sigurno nije nešto što u prevelikoj mjeri opterećuje sudove. Na ovaj način i davanjem ovlasti javnih bilježnika sigurno ćemo dobiti ono što je svima cilj da rasteretimo sudove. Netočna je teza isto koja se ovdje provukla da je sporan izbor, odnosno imenovanje javnih bilježnika. I netko je ovdje rekao kako bi se vi osjećali da o vama odlučuje netko koga je imenovao ministar, drugim riječima politika, a izbjegava se spomenuti da ovdje govorimo o postupcima koji su nesporni. Dakle, čim nešto unutar postupka, izvanparničnog postupka postane sporno ide pred sud, dakle govorimo o sporazumnom razvodu braka, strankama koje su u tom postupku, koje su se sporazumjele, dakle žele se razvesti ja mislim da je apsolutno svejedno tko o tome odlučuje. Njima je ja sam siguran u interesu da to naprave što je moguće prije. Isto kao što je nekome tko se sudi oko međe ako su suglasni i sporazumi oko toga da taj problem želi riješiti u interesu da to naprave čim prije, a ne tko će to napraviti. Prema tome, ja sam siguran da na ovaj način davajući javnim bilježnicima u ovom uskom segmentu, ja bih rekao u iznimnom segmentu da odlučuju sigurno ima svoj smisao. I isto tako provlači se i zapravo se stavlja najveći naglasak oko ove rasprave i danas da su javni bilježnici maltene ti koji će biti ovlašteni voditi izvanparnične postupke. Dakle, ako pogledate i pročitate ovaj prijedlog zakona sud je taj koji odlučuje. Iznimno, iznimno u nespornim stvarima, u nespornim stvarima odnosno kada nema spora odlučivat će javni bilježnici u taksativno navedenim predmetima koji su vrlo jasno pobrojani u samom prijedlogu zakona. I još jedna stvar na koju se želim referirati a koja se stalno ponavlja i dotiče se, dakle i materijalnih prava sudaca i pravosudnih dužnosnika i infrastrukture još je dano jedanput, dakle da ponovimo ono što smo zapravo govorili tijekom rasprave o izvješću predsjednika Vrhovnog suda. Ako pogledamo zadnjih 6 godina 62 milijuna eura uloženo je u infrastrukturu pravosudnu. U narednom periodu 333 milijuna eura u najavi. Ako pogledate ono što se trenutačno radi što se tiče infrastrukture imate, dakle Palaču pravde od 1970. zagrada koja nije obnovljena, općinska zgrada Općinski sud u Splitu, Županijski sud u Zagrebu, Visoki kazneni sud u Zagrebu, Županijski sud u Šibeniku, pravosudna tijela u Varaždinu. Ono što je također u najavi, dakle prva faza Trga pravde i Visoki trgovački upravni sud, Visoki upravni sud i Upravni sud koji će biti upravo na tom mjestu. Isto tako, danas ste mogli vidjeti ono što je najavio ministar izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Isto tako i Zakon o plaćama službenika … …/Upadica Reiner: Hvala./… … koji će obuhvatiti dijelom i one službenike koji rade u pravosudnim tijelima. Prema tome, ovo ministarstvo itekako radi na reformi pravosuđa. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Prvo vam moram malo jednu kritiku dati. Baš me jako iznenadilo da od vas idu ovakve jel' floskule koje ste izrekli prije nego ste u replici nešto govorili da eto, od 2004. je netko iz SDP-a nešto obećavao, a eto, sad ste vi veliki spasitelji 2023. donijeli taj Zakon. Mislim, ja ne znam jeste vi spavali, tko je bio na vlasti prethodnih godina. No, evo konkretno pitanje. Vezano uz ove postupke koje će sada ići prema javnim bilježnicima vezano uz razvod braka. Nisam baš dobila odgovor od državnog tajnika koliko bi taj postupak otprilike trebao trajati, znači od trenutka podnošenja prijedloga za sporazumnim razvodom braka do završetka postupka, koliko su vaše nekakve procjene i koliko je to do sada bilo. I da li će ovaj broj javnobilježničkih ureda koji postoji u Hrvatskoj biti dovoljan? Recimo, u Varaždinu je 9, je li, u Čakovcu 5, Mursko Središće mislim 1, Prelog 2 ili obrnuto, da li će to biti dovoljno i hoće li to zaista zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem. Što se tiče broja javnih bilježnika, ono što je, mislim da je državni tajnik odgovorio, znači način na koji se određuje broj javnih bilježnika po, ovisno je dakle o broju stanovnika. U pravu ste s ovim brojkama, da, grad Varaždin 9, Čakovec, nisam znao, dakle 5, ja mislim da je u svakom slučaju to dovoljno. Što se tiče vremenskog trajanja samog postupka pred javnim bilježnikom, sada govorimo nešto što je teoretski jer možemo teoretizirati, ali ja sam siguran ako temeljem ovog Prijedloga zakona, ako ste pogledali na koji način se podnosi dakle prijedlog, eventualni odgovor protustranke, ali govorimo u ovom slučaju o sporazumnom dakle razvodu braka. osobe vjerojatno imaju pripremljenu dokumentaciju odnosno sporazum koji će donijeti bilježniku i tamo pred njim po meni, na jednom ročištu, ako možemo to nazvati ročištem, riješiti stvar. Prema tome, sigurno puno brže nego pred sudom gdje morate dakle čekati zakazivanje rasprave odnosno zbog zatrpanosti suda, sigurno ti postupci traju puno dulje. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani kolega Habijan. Evo iskreno žalosti me što, danas kada raspravljamo o ovome i Prijedlogu zakona koji iako nije parnični sporan postupak ili ovršni, nego kao izvanparnični rješava sporazumne stvari među strankama itekako je bitan za građane. Da li vezano za njihove statusne probleme, da li vezano za imovinske ili neke druge probleme i kada po prvi put sveobuhvatno nudimo jedan kvalitetan, transparentan i snažan zakon upravo vezano za jačanje sigurnosti i prava oporbe oporbe opet, da li iz neznanja, da li iz paušalnog čitanja Prijedloga zakona ili iz zle namjere pušta neistine. Neće se sve prebaciti javnim bilježnicama, i dalje se supsidijarno primjenjuju odredbe parničnog procesnoga prava, i dalje dakle sudovi imaju nadležnost, i dalje oni mogu i uzeti nazad postupak u prvi stupanj, i dalje ukoliko su problemi u činjenicama se vraćaju sudovima. Zašto koriste laži? **Reiner, Željko Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Mažar, ne znam odgovor na to pitanje, dakle sami ste u svom, u svojoj replici, ovoga, dali nekoliko mogućnosti zašto je tome tako. I mene doista žalosti, smatram da je ovaj Prijedlog zakona, koji je doduše u prvom čitanju, dakle ako netko smatra i ima neku konstruktivnu primjedbu, dobrodošlo, ja sam siguran da će i Ministarstvo i državni tajnik i ministar to razmotriti i dobro ste primijetili, kroz cijelu raspravu ovu, da li iz neznanja, da li namjerno se zapravo provlači i stavlja naglasak na javne bilježnike koji, ponavljam, su u ovom Prijedlogu zakona samo iznimka. Dakle i dalje što, kada govorimo o izvanparničnom postupku, on će se zapravo prvenstveno voditi pred samim sudom. Kada god donosimo ili predlažemo neki zakon, mislim da je dobro i treba gledati koji je cilj zakona. Dakle cilj ovog zakona je ubrzati postupak, učiniti ga učinkovitijim, efikasnijim, po mom mišljenju, na prvom mjestu trebaju biti građani koji će biti stranke tog postupka, ali isto tako, ono što je cilj, rasteretiti upravo sudove, a svake godine slušamo da imamo preveliki broj predmeta pred sudovima i da predugo traju. Na ovaj način, ja sam siguran da ćemo zapravo i jednu i drugu stvar učiniti efikasnijim. **Reiner, Željko Zastupniče Habijan, imate sreće i vi i državni tajnik i resorni ministar što mediji za ovu raspravu nisu zainteresirani jer bome ste se propisno osramotili. Ja ponavljam, tražit ću da mi dostavite konkretan akt, odluku, rješenje koje se pozvalo u obrazloženju na ono što ste vi naveli nisam ja to napisala nego vi. U obrazloženju ovog Zakona piše, važeći normativni okvir izvanparničnog procesnog prava RH obuhvaća Zakon o sudskom vanporničnom postupku Kraljevine Jugoslavije koji se primjenjuje kao pravna pravila. Nađite mi akt suda koji se pozvao na pravna pravila Kraljevine Jugoslavije i proteklih 30 godina i molim, objavite ga na svojim internetskim stranicama. Tražit ću to kao i zastupničko pitanje. A druga stvar. Zastupniče Habijan, odgovorite mi, u izvanparničnom postupku pred javnim bilježnikom za rastavu braka, kome se plaća sudska pristojba, sudu ili javnom bilježniku? Čiji će to biti prihod? Državnog proračuna ili javnog bilježnika? Poštovani zastupnik Habijan. taj zakon nije na snazi već se primjenjuje kao pravna pravila, prema tome, bolje slušajte. Što se tiče vašeg drugog pitanja i pristojbe, odgovor vam je, dakle niste pročitali zakon, dakle, čl. 53 st., u izvanparničnim postupcima koji vode javni bilježnici ne plaća se sudska pristojba. Imamo dvije povrede Poslovnika. Prvu je digla poštovana zastupnica Vučemilović, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Ništa se ne događa. Hvala lijepa. Nemam drugu prigodu pa evo, povreda Poslovnika, čl. 238, ali čisto zbog javnosti, možda vi niste, ja sam vidjela sud koji se poziva na taj zakon iz 1934., to je sud u Zlataru, a vezano za posvojenja djece iz Konga, to su mi izričito oni dostavili i na to su se pozvali, pa evo, ja nisam pravnica, ali ja sam vidjela

Čl. 238. Dakle kolega Habijan, vi ste isto tako odvjetnik. Sud se poziva na obrazloženje i u pravnom poretku RH poziva se na zakone koji su temelj za donošenje odluke, zakon koji nije na snazi, nije na snazi i na njemu se odluka suda ne može temeljiti. Razumijete o čemu govorim. Koje to pravno pravilo je temelj za sudsku odluku? Evo, ajmo s tim na sunce pa ćemo to rješavati. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to znate da je bila replika pa moram i vama dati opomenu, a sad idemo na pravu repliku zastupnika Beljaka. Hvala lijepo. Poštovani kolega Habijan, maloprije ste rekli da, da se sudska pristojba neće plaćati. Dakle, ne vjerujem da će proces biti besplatan, dakle profitirat će u ovom slučaju, ispravite me ako sam u krivu, javni bilježnici. I to javni bilježnici koji već sada ostvaruju enormne profite jer im se gura sav mogući posao koji se može i bez javnog bilježnika u Hrvatskoj više ne možete napraviti ništa. da li ste razmišljali nešto poduzeti da se smanji taj harač, da se smanji to što ljudi moraju plaćati kod javnog bilježnika i to višestruko, višestruko, enormne cifre. Dalje, ja se u načelu mogu složiti s vama vjerojatno imate statističke podatke, a mogu govoriti iz prakse, bio sam gradonačelnik koji je vodio stotine i stotine sudskih procesa između Grada Samobora i RH, to

hvala lijepa. Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Beljak dakle što se tiče ovog podatka, ja sam rekao na ispod 5%, rekao sam 5,5%. Dakle, to su podaci koji su ja mislim i javni i koji govore o udjelu dakle ukupnog broja predmeta koji se obavlja pred općinskim i trgovačkim sudovima u kojima su stranke jedinice lokalne i područne samouprave i RH. Prema tome, to sam rekao namjerno iz razloga jer se stvara fama da je to neki ogromni broj predmeta. Što se tiče samih troškova, dakle ako stranka bilo pred bilježnikom sporazumno želi razvesti brak ili ići dakle to rješavati pred sudom platit će bilo bilježnika, platit će bilo sud. Dakle, ne postoji nešto gdje nećete platiti ako mogu tako reći uslugu. Ono što sam spomenu i referirao se na pitanje kolegice Orešković, dakle u zakonu jasno kaže da se ne plaćaju sudske pristojbe kada će se to voditi pred javnim bilježnikom. Poštovana, kolega Beljak molim vas ne sa mjesta. Poštovana zastupnica, izvolite u čem je, digli ste povredu Poslovnika kolega Beljak. U čem je povrijeđen Poslovnik? 238., kolega Habijan je potvrdio ono što je govorila kolegica Orešković, što govorimo mi svi. Država se ovim zakonom odriče sredstava koji bi išli u Državni proračun u korist privatnika odnosno notara odnosno javnih bilježnika. Eto to radite. Pomažete privatnike, a oštećujete državu. Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Habijan vi ste govorili da treba rasteretiti sudove. Svaki put kad se priča o sudovima i radu i kolege iz oporbe će reći da treba rasteretiti sudove. Danas kad imamo prijedlog zakona koji želi rasteretiti sudove time što javnim bilježnicima povjerava određene poslove u postupanju u izvanparničnim postupcima i to sporazumnog razvoda braka, proglašenje nestale nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti, uređenje međa itd., ponovno imamo primjedbu. Mislim da je najbolje razlog zbog kojeg problematiziraju ovaj zakona rekla kolegica Orešković. Problem najveći ovog zakona je što ga predlaže i što će ga donijeti HDZ. Recite Poštovani zastupnik Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice da, nisam se na to referirao jer kolegica je uobičajeno već spomenula da nije dobro da HDZ predlaže zakone pogotovo iz domene pravosuđa što je potpuno meni nevjerojatno. Dakle, živimo u demokraciji, tko će predlagat nego vladajući odnosno Vlada i usvajati saborska većina, ali dobro to je neka država očito iluzorna u kojoj bi kolegice Orešković željela živjet. Što se tiče javnih bilježnika meni je žao što se oni kroz ovu raspravu zapravo diskreditiraju i žele prikazati kao netko tko je negativac. Dakle, javni bilježnik je osoba koja je isto tako bilo ko dakle i pravni fakultet, položio dakle ispit, javnobilježnički ispit, dakle koji nije jednostavan i koji je u konačnici povjerenik suda. Prema tome, ta osoba ima izobrazbu, ta osoba će u ovim dakle predmetima koji su, gdje su se stranke sporazumno, gdje ne postoji spor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 Poslovnik je povrijeđen u Članku 238., kolega Mažar vi ste rekli da se u ovdje u negativnom svjetlu, javne bilježnike… Pa znate šta Svjetska banka vam piše da trebate smanjiti broj javnih bilježnika, pa možda Svjetskoj banci da kažete da u negativnom svjetlu se javni bilježnici prikazuju. Broj javnih bilježnika u Hrvatskoj je …/Upadica: Hvala lijepa./… neusporedivo veći u odnosu na bilo koju drugu zemlju. moram dati opomenu. Sada će poštovana zastupnica Nađ imati repliku. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Habijan vjerojatno ćete se složiti da ovaj prijedlog zakona ima ambiciju zapravo sveobuhvatno kodificirati izvanparnični postupak. Međutim, u Članku 1. stavku 2. kaže se da opće odredbe ovog zakona se primjenjuju na sve izvanparnične postupke osim ako odredbama ovog zakona, a koji uređuje i posebne postupke i drugim zakonom koji sadrže odredbe o izvanparničnom postupku nije drugačije određeno. Dakle, tu imamo ono što već je važeće propise, ali što je sa budućim propisima. Dakle, kad neko ministarstvo primjerice mijenja neki zakon, a unutra budu neki, neke odredbe o izvanparničnom postupku, da li mora biti suglasan ovom zakonu jer nemamo zapravo tog, tog okidača da, da spriječi to neko ministarstvo da progura svoje neke odredbe. To smo imali u Zakonu o općem upravnom postupku pa smo imali velike ratove. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice, nisam sasvim siguran da sam vas dobro razumio, dakle pokušat ću odgovorit, dakle vi ste pitali ovo je prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku kao jedan opći procesni jel zakon, prijedlog zakona, jasno kaže se …/Govornik se ne razumije/…da će se ako nije propisano primijeniti…/Govornik se ne razumije/… neki drugi zakon, vi ste pitali što će biti ubuduće, ja pretpostavljam da će ovaj općeniti dakle prijedlog zakona se primjenjivati na te eventualne buduće dakle postupke, to je moje, to je moje mišljenje, ako sam vas dobro razumio što ste vi mene pitali. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Habijan, 89.g. je star Zakon o izvanparničnom postupku iz kojeg su se primjenjivala pravna pravila u tim postupcima. U tih 89.g. izmijenilo se više država, pravnih sustava, a i onih koji su obnašali vlast, pa i za postojanja moderne hrvatske države. Sada se konačno ovo rješava i to u cilju raterećenja sudova i ubrzanja postupka za građane i načina da se povjerava jedan dio tih poslova bilježnicima. Zastupniče Habijan, pa je li to onda nešto dobro ili loše? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Srpak, pa ja mislim da svatko dobronamjeran ne može reć da prijedlog ovog zakona nije dobar, da li se može unaprijediti do drugog čitanja, uvijek se može. Međutim kažem ja nisam čuo niti jedan konstruktivan prijedlog od onih koji govore da ovo nije dobro, govore generalno nije dobro, čuo sam jedio prijedlog od kolegice Orešković da treba ukinut Glavu 3 ovog prijedloga zakona odnosno maknut javne bilježnice, dakle to je jedino konstruktivno ako možemo nazvati konstruktivni prijedlog od strane oporbe. Naravno da je prijedlog zakona dobar i da cilj njegov je upravo rasteretiti sudove, to je ono što stalno svi govorimo da je to nešto što tome trebamo stremiti. Isto tako stalno ponavljam dakle trebamo ponekad razmišljati i o građanima, građanima je bitno da dobe dakle efikasno suđenje odnosno da njihov postupak ili spor bude brzo završen. Upravo ovaj zakon ide u tom smjeru i mislim da je to apsolutno pohvalno i uređuje nešto što 70.g. zapravo nije bilo uređeno. ali i ovaj zakon koji u svom čl. 52. lijepo kaže da sve što se događa događa se sporazumno i za koje se ne plaćaju pristojbe, dakle ne plaćaju se ni njima, ni državi, a isto tako i regulira što se onda kada uđe u parnicu događa sa tim troškovima pred sudom. Prema tome, zbog čega diskreditiraju ovakav posao, a diskreditiraju i onaj posao koji rade bilježnici recimo u ostavinskim raspravama, želimo da one budu brže, efikasnije itd., a na ovaj način sa njihovim stavovima to ispada da oni to ne rade dobro. Mislim da tu zaista treba onda postavit pitanje zapravo čega se oni boje. Poštovani zastupnik Habijan. pravosudnih tijela koji možda ne radi svoj, dobro svoj posao, međutim 99% ljudi radi pošteno i časno i mislim da na ovakav način u javnom prostoru govorit o tim ljudima doista nije u redu. Ja ne znam čega se oni boje i nije mi jasna ova korelacija da je ovo veliki broj javnih bilježnika u RH jer ne razumijem u koju to korelaciju dolazi ako je to bila intencija one povrede poslovnika sa nekim većim troškovima, dakle građanin sam odlučuje i bira kojem će javnom bilježniku ići i riješit svoj, svoj problem. Ovo što ste dobro, još jedanput mislim da nije, nije zgorega naglasiti, radi se o sporazumnim dakle ili rasprava braka, sporazumno uređenje međa, sporazumno razvrgnuće suvlasničke zajednice, prema tome ono što se može riješiti jednostavno pred javnim bilježnikom, a da se ne opterećuje suca takvim postupcima, sud je tu da određuje odnosno da urgira kada se radi o sporovima, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovani zastupnik Nikola Mažar, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo kao što smo čuli u dosadašnjoj raspravi ustvari ima tu svega i svačega, ja bih rekao ima i očitoga neznanja, ima i očitoga paušalnog čitanja prijedloga zakona, ali ima i očitih zlonamjernih poruka korištenjem i ove sabornice i ove rasprave kako bi se namjerno poslale poruke koje jednostavno niti stoje, niti su istinite, niti su činjenično opravdane. Međutim, ono što mislim da je bitno i dobro reći da ovim prijedlogom Zakona o izvanparničnom postupku se uređuju pitanja koja su od ključnog interesa naših građana. Iako sam izvanparnični postupak kao što mu ime govori nije parnični odnosno nije sporan da se vodi spor, nije ni ovršan nego je spor u kojem stranke sporazumno prije svega rješavaju svoje međusobne odnose, pokazuje da je on prije svega preventivan i da se vodi u cilju da do spora i ne dođe. I upravo iz toga razloga se pokazuje da se treba voditi ne samo na sudovima nego i na drugim dijelovima sustava, konkretno to danas čujemo i pred javnim bilježnicima. I sad tu dolazimo do niza neistina koje su izrečene danas, dakle javni bilježnici ili ako bolje pogledamo hrvatsko izvanparnično procesno pravo se vodilo na način da su se nadležnosti mijenjale prije svega sa sudova na sudske savjetnike, a kasnije i na povjerenike suda odnosno na javne bilježnice i neće se ovim prijedlogom zakona prebaciti nadležnost na javne bilježnike, to se već dugi niz godina već i provodi S druge strane neće se ovim izmjenama ili, ili, ili ovim prijedlogom zakona umanjiti uloga sudova, dapače napravit ćemo rasterećenje sudova, to je ono što građani ako pratite mišljenja i ankete građana i žele. Ako svi mi ovdje koji sjedimo sa lijeva i sa desna želimo da se vrati povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Ako želimo da naši građani imaju i osjete pravnu sigurnost, pravu jednakost, dostupnost pravosuđa pod jednakim uvjetima onda ne vidim razloga da neistinama stvaramo kod njih ili održavamo namjerno negativnu sliku o pravosuđu, negativnu sliku o javnim bilježnicima, negativnu sliku o institucijama RH jer nažalost danas smo od određenih zastupnika ili zastupnica čuli da nešto ne valja samo zato što predlaže, predlažu institucije RH. Nažalost, išlo se na cjelokupnu sliku javnih bilježnika kao da oni nemaju pravnu struku, kao da oni ne znaju praktički ni potpisat se, nakon toga se nastavilo na cjelokupno pravosuđe, pa se išlo i prema Vrhovnome sudu i prema drugim instancama sudova i prema svim onim našim stručnim građanima koji praktički dobar dio svoga životnoga vijeka izučavaju pravo i kroz pravne zakone žele napraviti i olakšati život svim građanima RH. Al ako neko kaže da ovaj prijedlog zakona nije rađen od strane struke, a čulo se tko je sve od struke sudjelovao u radnoj skupini onda se to pokazuje da se obezvrjeđuje ne samo što je neko reko HDZ ne treba donositi zakone, nego obezvrjeđuje se i struka, obezvrjeđuju se i institucije, obezvređuju se u konačnici i građani, sa sve samo iz razloga kako bi se jeftinim politikantstvom koje konačnici građani nagrade sa manje od 1% povjerenja na izborima, ali opet zahvaljujući demokraciji imaju pravo ovdje govoriti, žele obezvrijediti cjelokupno povjerenje u temelje RH, u vladavinu prava, u trodiobu vlasti. Nažalost, imam osjećaj da jednostavno neki od nas valjda nisu htjeli ne samo ovu državu nego nisu htjeli da uopće postoje temelji vladavine prava. Prva replika bit će poštovane zastupnice Peović. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. E sad znači kolega Mažar, baš sam vas zapravo i očekivala. Rekli ste da smo mi propitali i obezvrijedili povjerenje u temelje Hrvatske države pozivajući vas da preispitate svoju odluku i obratite pažnju na to u koje statusu su javni bilježnici u vašem zakonodavstvu. A ja ću vas podsjetiti na izvješće Svjetske banke su napravili indikatori profesionalnih usluga na šest profesija među kojima su javni bilježnici, pa možda možete vidjeti ovdje znači ovoliko su zastupljeniji javni bilježnici i imaju bolje uvjete i zakonodavac ih bolje pozicionira u odnosu na drugih pet usluga usluga i pet profesija nego u ostalim europskim državama. Dakle, nije riječ ni o kakvom povjerenju u temelje Hrvatske države nego o činjenici koju čak i Svjetska banka prepoznaje. **Reiner, Hvala lijepo kolegice Peović. Pa da spomenuli ste već kad ste Habijanu govorili pa vjerujem da ste očekivali. Mogli smo dakle danas vidjeti kroz raspravu i to što sam rekao temeljem vladavine prava, dakle kada se izjašnjavamo po svim zakonskim prijedlozima koje ovdje raspravljamo dosta kolega i kolegica govori da se treba vratiti povjerenje u pravosuđe, da se treba napraviti pravna sigurnost, da moramo ići u reformu pravosuđa, da se moramo boriti protiv korupcije i onda kada dobijemo upravo takve zakonske prijedloge koji rasterećuju sudove, koji dovode do konkretnih pomaka u samome sustavu, e onda se izvlači nešto što praktički nema veze sa meritumom prijedloga kako bi u biti ostalo sve jednako ili kako se ne bi išlo u unapređivanje sustava. ovo što sam reko javni bilježnici nisu od danas u tome nego pogledajte od kad se propisi u samostalnoj RH koriste, a i kolega Habijan vam je po tom pitanju također odgovorio. **Reiner, Željko (HDZ)** Govorili ste da treba ovim zakonom, da pokušavate vratiti povjerenje u hrvatsko pravosuđe, da pokušavate maknuti negativnu sliku s hrvatskog pravosuđa. To na ovaj način nećete napravit. Moj savjet vam je da počnete hapsiti kriminalce, ovi koji su pokrali milijardu kuna u INA-i, da rješavate slučaj Borg gdje je pokradeno najveće hrvatsko privatno poduzeće u Hrvatskoj što ste vi zakonski napravili, da ljude koji gaze pod utjecajem alkohola u prometu ubijaju ljude da ih ne kažnjava pravosuđe sa nekoliko mjeseci dobrovoljnog rada nego da ih strpa u zatvor, dakle na taj način ćete riješiti pravosuđe. A rekli ste da neki od nas nisu htjeli Hrvatsku, nismo mi niti ja niti velika većina branitelja ni ljudi u Hrvatskoj htjeli Hrvatsku gdje vi, gdje HDZ može nesmetano 30 godina pljačkati sve do čega stigne. Da, takvu Hrvatsku nitko nije htio osim vas HDZ-ovaca. Poštovani zastupnik Mažar. Postoje institucije, imali ste izvješće DORH-a neovisnog i samostalnoga tijela, imali ste posjet glavne državne javne europske tužiteljice koja je iznijela podatke koliko je Hrvatska napravila u ovome mandatu iskorak prema borbi od korupcije, imate pokazatelje Eurostata da je Hrvatska se popela za pet mjesta u borbi protiv korupcije, dakle imate neovisne, stručne europske institucije koje prate sve države EU i meni je žao ako vi ne vidite ono što svi druge vide. Ne mi u Hrvatskoj, ne mi u HDZ-u nego cijela Europa, i upravo iz toga razloga sam rekao da svi zakoni koji se donose i ovaj danas idu u tome smjeru i da bez obzira na stranku trebamo ih podržati. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega Mažar. Dakle, da je stanje u pravosuđu loše ili nezadovoljavajuće neću reći nikakvu novost i pretpostavljam da ni vi niste zadovoljni s tim i da očekujemo kroz ne smo kroz zakone nego kroz i praksu i načina da se poboljša i da ta nekakva percepcija i javnosti, ali ne samo percepcija javnosti nego stvarno stanje bude bolje. Kad radite set zakona vezano uz pravosuđe ona se mi uvijek referiramo na neku drugu dakle na neke druge zemlje ili neku drugu, dakle nisu to anglosaksonski zakoni, mi se više referiramo na neku tradiciju tradiciju Njemačku i sve ostalo. Mene zanima ovo što je sad predloženo u ovom zakonu na tradiciju koje zemlje? Koja zemlja u EU ima takav takav način, takav model, takvu ideju da javni bilježnici zapravo obavljaju to što trebaju? Ja nemam ništa protiv javnih bilježnika da odmah kažem, ali imam protiv toga da se procesi da nered rješavamo neredom, protiv toga imam. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Mrak Taritaš. Pa evo meni je drago da vi i inače u nekim stvarima kako da kažem, ne koriste samo politikantstvo nego raspravljate o meritumu stvari. I da upravo ovaj prijedlog zakona ide u smjeru kako bi se jedna sveobuhvatna materija, dakle sam naziv izvanparničnoga postupka u sebi nosi sve postupke koji su od statusnih prava do imovinskih prava i upravo ta heterogenost njihova je dovela do toga da je bilo potrebno jedno određeno vrijeme da se ide u jedan sveobuhvatan opći zakon. Ono što smo mogli čuti dakle zakon iz 1934. je korišteno kao pravno pravilo u nekim slučajevima dok je osamostaljenjem RH donijet niz zakona koji su i materijalno-pravno, ali i postupovno rješavali ova pitanja poput Obiteljskog zakona, Zakona o vlasništvu, Zakona o mjenici itd., dakle s ovim samo nastavljamo što su Austrija i Njemačka napravile s obzirom da su i one išle u ovu reformu isto kao i mi danas. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mađar, vi ste u vašoj raspravi rekli da izvanparnični postupak je preventivan i da se vodi s ciljem da do spora u biti i ne dođe i služi za uređenje odnosa. Ove izmjene bi trebale ubrzati postupak, rasteretiti sudove što je zasigurno vrlo bitno. Ali moje pitanje vama, koliko će ove izmjene doprinijeti pravnoj sigurnosti građana i da još jednom pojasnite koja će biti uloga sudova, a koja će biti uloga javnih bilježnika. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolegice Maksimčuk upravo tako, ako se iščita prijedlog malo detaljnije vidi se da će se samo jedan mali dio segment odnositi na javne bilježnike koji ide prije svega vezano za sporazum stranaka, dakle da li za sporazumnu rastavu braka, da li za sporazumno uređivanje međe. Isto tako u bilo kojem trenutku spora ako dođe do vezano za pravo o problemu prava o činjenicama on se automatski vraća na prvostupanjski sud. Isto tako ukoliko dođe do spora vezano za samo pravo svi sudionici sve stranke mogu odlučiti da se taj postupak i dalje nastavi pred javnim bilježnikom. Dakle, lepeza prava i mogućnosti stranaka je ovdje široka upravo iz razloga što se ide jednim sporazumnim načinom, ali isto tako sudovi i dalje zadržavaju cjelokupnu obvezu rješavanja ukoliko se pojavi stvar vezano za pravo činjenicama. I samo kratko da kažem kolegi Beljaku, poštujem njega kao hrvatskoga branitelja nije se odnosilo na vas nego na neke koji se kroz hodogram današnje rasprave vide što su rekli. **Reiner, Željko Da ja to probam plastično pojednostavniti, ovo uopće nije Zakon o izvanparničnom postupku, ovo je zakon o dodjeli novih ovlasti javnim bilježnicima, kratko i jasno. Dakle, fama je da izvanparnični postupak rješava samo nekonfliktna pravna pitanja, to je netočno. Izvanparnični postupak smo i do sada imali u praksi provodili su ga sudovi, a da je tome tako svjedoči i ova rečenica iz obrazloženja zakona, kaže se „razlikujemo izvanparnične postupke kao dispozicijske“ dakle to su oni koji su pokrenuti voljom parničnih odnosno izvanparničnih stranaka „i oficionalne“ dakle to su oni koji se pokreću po službenoj dužnosti. Ovdje se samo svodi rasprava na to koje ćemo predmete sada po novoj ideji HDZ-a outsourcati i dati javnim bilježnicima u rješavanje. To je sva suština spora. A u ovim ostalim odredbama nema niti jedne novine koja u tom

vezano i za vaše tumačenje samoga naziva prijedloga zakona i za vaše tumačenje što određeni prijedlozi zakona donose u samoj praksi su prema vama odlučili i Visoki upravni sudovi tako da nemam ja tu šta reći. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Mažar vi ste magistar prava i govorili ste o pravnom značaju ovog Zakona o izvanparničnom postupku, ja kao ekonomist moram se osvrnuti na ovaj ekonomski aspekt. Naime, nužnost reforma izvanparničkog postupka je neophodna zbog povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana u dijelu koji se odnosi na reformu izvanparničkog postupka i to je dio i neophodnost zbog povlačenja sredstava iz NPOO-a od 2021.-2026. gdje je RH osigurano 49 milijardi kuna. Naime, samo za ukupna ulaganja za javnu upravu i pravosuđe predviđeno je 1,3 milijarde kuna. Koliko će ta sredstva znači 1,3 milijarde kuna uložena u javnu i pravosuđe doprinijeti boljoj i kvalitetnoj upravi i pravosuđu? Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice, pa meni je iskreno žao što mi u današnjoj raspravi nismo se možda više bazirali na same građane odnosno što građani dobivaju ovim prijedlogom zakona koji će po prvi puta sveobuhvatno posložiti opća pravila postupanja i biti određeni temelj i izvor funkcioniranja izvanparničnoga postupka u budućnosti. Isto tako on je samo dio cjelokupne reforme pravosuđa koja izvire iz NPOO-a i korištenja sredstava i ono što možemo vidjeti evo čuli smo i danas vezano i za povećanje osnovice plaća i pravosudnim djelatnicima, usklađivanje sa povećanjem osnovice državnim službenicima i namještenicima, prije svega djelatnicima prvoga stupnja dakle i sucima i tužiteljima uz obnovu zgrada nakon potresa i konkretnih donošenja zakona čini taj jedan sveobuhvatan paket reforme javne uprava i pravosuđa koji sam rekao već vide i europske institucije. **Reiner, Željko Poštovani potpredsjedniče, kolega Mažar u Članku 52. ovog zakona određeno je koji postupci bi se povjerili javnim bilježnicima. Riječ je i o teškim životnim situacijama poput rastave braka ili proglašenja nestale osobe umrlom ili pak dokazivanje nečije smrti. Zasigurno te životne okolnosti nitko ne priželjkuje i one su sve samo ne dobre, a oni kojim se dese žele što, što prije, što jednostavnije i brže iz njih izaći. Jesu li ova rješenja iz tog članka zakona kojim se određene vrste postupaka povjeravaju bilježnicima napredak u tom cilju? Hvala vam. Želja svakoga građanina je da svoju životnu situaciju u kojoj se nađe, a koja nije ugodna ili mijenja njegov ostatak života voli da riješi što prije. upravo ovim prijedlogom zakona se to i omogućava. Naravno ukoliko se to ide sporazumno, ako stranke sporazumno dogovore da li raskid braka, da li neko drugo svoje statusno ili imovinsko pravo omogućit će se da to naprave pred javnim bilježnikom u jednom vrlo kratkom roku. S druge strane ukoliko bi u bilo kojem trenutku došlo do spora o samim činjenicama taj dakle nastavak postupka se dakle vraća na sud na prvostupanjska tijela koja onda u parničnom postupku odlučuju. je kontradiktorno slušati izjave da se želi napraviti iskorak u reformi pravosuđa, da se želi efikasnije, brže, kvalitetnije i učinkovitije pravosuđe, a onda kada se to kroz konkretne članke zakona nudi onda se to osporava. Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, evo svi smo svjesni da je ulaganje u ljudske kapacitete i u materijalne uvjete ljudi koji rade u u pravosudnom sustavu itekako bitno i važno i vidimo da hrvatska Vlada to konstantno čini, a s druge strane ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u digitalne tehnologije čini mi se kao također druga strana medalje koja je itekako bitna da bi evo pravosuđe za koje vidimo neki uglavnom kritike samo, međutim čaša je polupuna ili poluprazna zavisi šta želimo vidjeti, pa me zanima koliko i ovo drugo ulaganje u materijalnu infrastrukturu može poboljšati rad pravosudnog sustava. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo. Poštovani kolega Brčić, pa upravo tako imali smo prije neki i raspravu o, vezano za Zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje smo svi naravno ustanovili da upravo primarna zdravstvena zaštita i obiteljski liječnici su ti kojima je potrebna najveća kako financijska materijalna tako vezano i za sve drugo. Slično je nešto vezano i u samoj pravosudnoj vlasti gdje upravo prvostupanjski prije svega općinski sudovi pokazuju i najveći priljev predmeta, ali pokazuju dakle i taj prvi dodir sa građanstvom gdje je svakako potrebno da se ide u smjeru njihovoga ojačavanja i kroz sistematizaciju i kroz podizanje koeficijenata, ali i kroz materijalne radove na samim zgradama i institucijama kako bi imali kvalitetan prostor ako pogledamo dakle ono što se napravilo samo u posljednje dvije godine vidimo da je smjer zadan, da se ide, da se kreće i svi bi mi voljeli da je brže, ali vjerujem da ćemo i u ovom narednom periodu vrlo brzo vidjeti rezultate upravo tih ulaganja. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji pčelare iz Sisačko-moslavačke županije.

evo ja ću otvoreno priznati da mi taj razvod braka kod javnog bilježnika nije baš najbolje sjeo. Evo, to možda neki misle, ne žele reći ali ja ću se usudit pa ću to reći. Mi smo prije godinu dana rekli kako suci baš i nemaju previše znanja, nisu baš u tom obiteljskom pravu vični pa ćemo imati posebne odjele koji su samo na županijskim sudovima predviđeni što znači u županijskim centrima. Sada otvaramo mogućnost da doslovno gdje god ima bilježnika se obavi razvod braka. I sad neću ulaziti u neke druge aspekte jel svjetonazorske itd., ali što je tu sa jednakim pravom na pristup pravnoj pomoći sudu itd., gdje jedne guramo samo u županijske centre i tamo im to omogućavamo, a drugi to mogu dobiti doslovno na svakom ćošku.

kod javnoga bilježnika. Ono što možemo vidjeti u ovom prijedlogu zakona dakle da se to odnosi vezano za sporazume da li po pitanju rastave braka, da li po pitanju bilo kojeg drugoga statusnog ili imovinskoga postupka. I ukoliko stranke sporazumno postignu dakle cilj onda vjerujem da i javni bilježnik to može proceduralno i postupovno i uspješno napraviti. S druge strane čuli smo državnoga tajnika da upravo algoritmom koji se sprema i priprema će biti napravljeno ne samo da se može pristupiti pod jedak način rješavanju svoga problema nego da će se time i izjednačiti broj predmeta i kod javnih bilježnika. Svjesni da nemamo na jednakim dijelovima RH jednak broj sudova ili javnih bilježnika vjerujem da će upravo ovaj način pokazati određene pomake i u tome smjeru. poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja ću se vratiti na ono što ste spomenuli u svojoj raspravi, a to je pitanje povjerenja u pravosuđe o čemu jako puno govorimo kada god imamo neki prijedlog zakona koji se tiče naravno pravosuđa. Pa ja postavljam vama pitanje da li to povjerenje u pravosuđe u RH, da li na njega utječe i narativ koji nažalost koliko god se oporba to ljutila dolazi upravo s te strane, dakle imamo prilike čuti prilikom izvješća predsjednika vrhovnog suda primjerice danas prilikom rasprave o ovom prijedlogu Zakona o izvanparničnom postupka kada je riječ o javnim bilježnicima, bilo kad je riječ o sucima, bilo o kojem pravosudnom dužnosniku ili dioniku pravosudnih postupaka u vrlo negativnom kontekstu. Ja ponavljam, sigurno ima iznimaka ko u svakom dakle sferi života dakle gdje netko ne radi svoj, dobro svoj posao, međutim da li možemo generalizirati i govoriti da ostalih 99% odnosno pričati o tih 99% dionika u pravnom sustavu upravo na ovaj način, da li to pridonosi upravo takvom pitanju percepcije i povjerenje u hrvatsko pravosuđe? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Habijan, ma upravo tako, ja sam to i govorio, u konačnici ne samo narativ koji određeni pojedinci koriste u javnome prostoru sigurno ne doprinosi jačanju povjerenja nego smo vidjeli u nedavnome vremenu da neki namjerno i krše i zakone, dakle imamo i Zakon o sudovima, imamo i Zakon o državnom odvjetništvu gdje je propisano da prije svega javne osobe ne mogu koristiti medijske nastupe kako bi vršili pritisak na neovisna i samostalna tijela, a to smo vidjeli i od određenih kolega zastupnika da su namjerno radili. Isto tako smo mogli danas čuti da se neki pozivaju na izjave predsjednika vrhovnog suda, ali samo u jednom malom dijelu, nisu naveli da je predsjednik vrhovnoga suda rekao da je nedopustivo da cure informacije, da novinari budu prije na mjestu gdje se nekoga uhiti nego, nego da se postupak vodi

mi evo kao država i kao Vlada koristimo i ne prilike da bi se poboljšali uvjeti u pravosuđu, materijalni uvjeti u pravosuđu, dakle i obnavljanjem zgrada itd., međutim neki sudovi u nekim gradovima su o tome vodili računa i prije, pa su onda izmještali trgovačke sudove itd.. Prema tome nije da, da nije postojalo ulaganje, međutim meni se čini da oporba ovim želi pokazati kako sa kompliciranjem i neprihvaćanjem ovih izmjena i dopuna zakona i donošenja zakona od naše strane zapravo žele zadržati status u pravosuđu onakvo kakvo je to bilo i proizvesti i dalje nezadovoljstvo kod građana ono što mi ne želimo, a znamo i sami da postoje postupci u kojima se u procesnom smislu otežu postupci i ne radi posao kako treba. **Reiner, Hvala lijepo. Poštovana kolegice Perić, pa ja mislim da samo prisustvo državnoga tajnika koji je praktički ovdje sa nama svaki tjedan više-manje pokazuje koliko se samo u smjeru reforme pravosuđa u proteklom periodu postiglo i napravilo. S druge strane možemo vidjeti kroz izmjene Zakona o parničnom postupku, ali ali i kroz druge izmjene zakona, da se išlo upravo u smjeru i vezano za provođenje rasprava na daljinu i vezano za tonski zapis rasprava i kroz sve druge stvari da se ide u ubrzavanje postupka, da se ide u njegovu ekonomičnost, u njegovu kvalitetu kako bi se dakle upravo išlo u smjeru građana, ne samo da imaju jednaku mogućnost da mogu doći pred sudove nego da imaju i brz i efikasan sudski postupak. možemo vidjeti po podacima koje dobijamo kao što sam rekao i od institucija sa nivoa EU da su značajni koraci napravljeni u reformi pravosuđa, a to se vidi vezano i za izvješće o vladavini prava gdje je Hrvatska itekako postigla iskorake. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS g. Reiner, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Pripremajući se za, za raspravu, raspravu pomogao mi je Andrej, važno je zvati se Andrej, ali ne je li premijer naravno nego moj kolega Andrej iz kluba zastupnika pravnik i rekao sam dakle nije moja tema, imam jedino kćer stariju koja evo ima još diplomski obranit, završila je Pravni fakultet u Rijeci, ali kolega iz kluba zastupnika mi je pomogao sa nekim tezama, pa bi htio ovdje iznijeti, nemojte mi zamjeriti ako u nekim trenucima budem možda mrvicu ironičan, trudit ću se otkloniti od sarkazma, ali ne. Dakle, što se tiče Kluba Mosta i mene osobno za pozdraviti je donošenje zakona kojim se uređuju pravila izvanparničnog postupka i čuli smo ovdje puno toga, dakle kolege kojima je to struka. Kolegica Orešković se osvrnula na priču famozne Kraljevine Jugoslavije iz 1934., pa je rekla ustvari da nije točno, ako sam ja dobro shvatio, da, da danas je taj zakon važeći, pa ga mi tek danas mijenjamo, a kolegica Nađ iz Kluba Socijaldemokrata mi je rekla da mi ustvari samo vučemo pravne, iz tog zakona je li ovaj neke pravne elemente, ali neka pravnici, imamo ih ovdje u hrvatskom parlamentu i u vladajućima vladajućima i među oporbom, pa neka o tome stručno raspravljamo. Ono što se nama čini, meni osobno da se opet brojne nadležnosti prebacuju u rad javnih bilježnika. I kolega Beljak ako se ne varam, čuo sam ga ovdje kada je rekao da opet ispada je li da se ustvari ne rasterećuju, mi bi trebali razmišljat kojim procesima ić da javni bilježnici imaju, oprostite mi na ovom, što manje posla je li, a mi ih što više, neću reć uhljebljujemo, ali osiguravamo im što više posla. Isto tako dakle nama je osobito sporno u obiteljskim stvarima kod sporazumnog razvoda braka, s obzirom, govorili smo ovdje radi se o najranjivijima, najranjivijima, ako se mogu tako izraziti, društvenim skupinama i prošle godine Ministarstvo pravosuđa je dalo naputak da suci koji su u cijeloj toj priči prolaze dodatne edukacije jer se radi o vrlo nečem senzibilnom, emotivnom jel tako dakle nije ono da, da se moraš rastati od svog kućnog ljubimca pa ti je muka, kako bi rekao, jer se vežeš uz, uz svog psa ili mačku ili nešto a kamoli kada ljudi koji zajedno žive, bez obzira na sve odluče se razdvojiti, što je legitimno, dakle, ali sigurno nije neki ugodan proces. Ja pretpostavljam da nitko ne popije kavu pa kaže ajd Bog je li od sutra ide svako svojim putem ne. E sad da mi u toj situaciji to prebacujemo na javne bilježnike, koji ako sam dobro shvatio nisu prošli nikakvu posebnu edukaciju za to, to mi je malo neozbiljno kao ne znam na koncu možda su mogli učiteljima, nama vidjeti da se popuni satnica. I predlažem onda vladajućima, učitelji su evo imamo ih 68.000 u Hrvatskoj, znate da stvarno tkogod je radio u prosvjeti je senzibilan prema djeci prema roditeljima. Ja sam bio 16 godina razrednik, moji neke kolege ne znam evo baš sam danas razgovarao danas spremam se za neki okrugli stol u prosvjeti, kolega Sladoljev je 25 godina razrednik pa ti si toliko senzibilan u odnosu empatičan prema roditeljima da ako se dogodi da roditelji žele razvod ja preporučam vladajućima da uz javne bilježnike stave i razrednike i onda da razrednici u osobnom kontaktu i razgovoru s roditeljima jednostavno evo da im se omogući da sudjeluju da oni budu ti kao javni bilježnici, bez ikakve edukacije molim vas, jel dakle ako nisu educirani javni bilježnici onda sigurno ne moraju biti razrednici koji imaju kontakt s roditeljima onaj živi, svakodnevni. Ovo su ipak birokrati, činovnici koji dođe i nešto odrađuje. Pa evo molim vas da pomognemo razrednicima, podebljamo im s time plaću. I s obzirom da je najavljeno od ministra Fuchsa velika reforma jesenja škola što smo saznali jučer s novim predmetima, s novim svim je li evo ovo bi bio sjajan prijedlog. Vjerujem da će ga sindikati kolegice Šprem i Stipića prihvatiti i jednostavno dakle da na takav način ćemo i njima pomoći. Dakle, oprostite mi na ovoj ironiji trudio sam se biti na određenoj razini, ali evo stvarno mislim da konkretno ovo bi trebalo izbaciti, ima još dosta toga, ali vremena više nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Ima više replika, prva će biti zastupnika Beljaka. **Beljak, Gospodin Miletić u SAD-u konkretno u Saveznoj državi Nevadi ako se ne varam vi imate zakon gdje se možete vjenčati u dakle dođete tamo Elvisa Preslya replika, Elvis Presly je kum i vjenčate se u roku od dvije minute, dobijete prsten može biti onaj limeni od limenke i vi ste vjenčani. Međutim, kada želite razvrgnuti taj brak e onda je postupak puno, puno kompliciraniji i traje mjesecima ako ne i godinama. Dakle, lako je uć, a teško izać. Mi u Hrvatskoj radimo obrnuto, kod nas je u principu teško uć trebate ić na predbračne školovanje u Crkvu itd., itd. raznorazne odgoje, ali ovim zakonom se otvara mogućnost da javni bilježnici glume Elvisa Preslya u Nevadi i da se možete rastati u roku od dvije minute. Mislite li da je ova paralela približna onome što i vi mislite? Hvala lijepo. Hvala vam kolega Beljak. Ako sam ja dobro shvatio možda bi ja mogao poentirati da definitivno bi bilo dobro da nitko pijan ne sklopi brak u jednoj minuti u negdje gdjegod bio, to je ipak ozbiljna priča pa kad se sklapa brak trebalo bi bit tu ozbiljan. Slažem se s vama u potpunosti, dakle ja mislim da živimo u demokratskom društvu pluralističkom i bez obzira svak od nas može imati svoj stav o bilo čemu, tako i o braku, o zajednici, o partnerstvu, o svemu jer je to legitimno živimo u demokraciji i i Bogu hvala na toj demokraciji. No s druge strane isto tako držim da u predmetima poput tih razvoda da se ljude ne treba teretiti da ih se dodatno psihički rasterećuje i da im se sve cijeli taj proces otežava nego jednostavno kad se ispune neki elementi i ljudi žele poći nekim svojim putem da im se to kroz neki normalan kulturan put ako se mogu tako izraziti i omogući. A s druge strane mislim da stvarno javni bilježnici da to nije na njima da bi trebali voditi takve postupke, stvarno malo smiješno. Hvala lijepa. Poštovani kolega Miletiću. Ja ne znam jeste li nekad imali firmu pa ste ju pokušali zatvoriti, taj proces traje ne godinu nego i duže. Dok se to vamo pa tamo pa stoji na ploči, pa jel se neko javio itd. ovim prijedlogom je izaći iz braka nego zatvorit firmu. I evo ja se moram složiti sa kolegom Beljakom, nisu to baš tako, pa čak i kad je sporazumno obaviti to kod javnog bilježnik? Ne zna. Evo meni je drago da je to i vama čudno, kao što je čudno i meni, ali me čudi kako je to HDZ-u nije čudno koji tvrdi da je demokršćanska stranka. Evo ja moram ući malo i svjetonazorski u to jer brak nije makar kakva zajednica, a ovime će bit kompliciranije zatvorit tvrtku nego razvrgnuti brak. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam kolegice Vučemilović. Ja bih tu možda složio se s vama, nisam imao neki j.d.o.o. nego sam imao obrt svoj za video produkciju s kojom se se bavio nekoliko godina i isto se ne može ne znam samo poslati mail i zatvoriti dakle i tako neka manja firmica ne znam stotinjak hiljada kuna godišnje ili kakogod, dakle opet ima neki proces. Dakle, a s ovim drugim se slažem, dakle ja stvarno mislim ja mislim da čak to nije pitanje ideološko u ovoj dimenziji nego pitanje sustav, kakav sustav mi želimo graditi u RH i ako su kolege ovdje govorile da želimo trodiobu vlasti i pravedan sustav itd., pa onda sigurno ne bi bilo dobro da na kiosku kad idemo poslati neki paket da čovjek može se rastati je li pa mislim to mi je nekako logika. Dođeš na kiosk

svaki zakon nekome donosi neki benefit, ali naravno zakonom netko nešto i gubi. Ovdje ćemo recimo u ovlasti javnih bilježnika staviti evo sad smo ih spomenuli upravo, brakorazvodne predmete i još neke druge, zemljišno-knjižne i tako, no recimo kada govorimo o zemljišno knjižnima možemo slobodno govoriti otvoreno, svi znamo to da imamo gotovo po svim općinama, gradovima, selima u Hrvatskoj obilje problema gdje se ne mogu provesti određeni upisi jer zemljišne knjige nisu ažurirane po 10, 15, 20 ponegdje i po stotinu godina. Mislite li da će ovim zakonom tu doći do nekog malog ubrzanja ili da će to jednostavno i dalje sve ostati na istom? Hvala lijepa na odgovoru. Ako sam ja dobro shvatio, ako nisam ispravit će me siguran sam kolege, mi ćemo s ovim ustvari otežati jer s prijedlogom da javni bilježnici vode postupke sporazumnog uređenja međe, to je ustvari nepotrebno jer ukoliko stranke same žele urediti neku među i ako tu nema nikakvog spora, tada to stranke mogu učiniti bez sudjelovanja suda, pozivanjem mjernika, potpisivanjem zapisnika, izrađivanje elaborata u katastru. Ako postoji sporazum sud dosad nije bio potreban. I zato ja, ja ne znam koja je logika. Znači kako bi rekao, mi kao da radimo zakone, dobro kolega Beljak pokazuje pare, pare jel tako, uvijek je novac, znači da otežamo ljudima i naravno da država zarađuje. Dakle, nama država ponaša se često prema hrvatskom narodu ne kao dobra majka neko zločesta maćeha, ali neka zločesta baš ono zločesta. Dakle, pare i je li, kako bi rekao, dakle mi se s tim definitivno ne slažemo je li. Hvala. Poštovani zastupniče evo baš dobro da se skrenula sad ovoga malo rasprava i prema uređenju međa. Znači to se zove uređenje međa zato što nitko sa time nije oduševljen, a pogotovo ne bilježnici. Znate zbog čega? Zbog toga što oni dobivaju predmete koji su stari i po 10, 15 godina, a nisu se proveli na sudovima i sad bi oni to trebalo nekako provesti jer je to navodno sporazumno potrebno jer su oni nešto potpisali, postoji sporazum. Međutim, ukoliko postoji sporazum onda mu ne treba niti sudac, niti javni bilježnik. Tako da bilježnik ima jako puno posla, a nakon toga to najčešće naplaćuje nula kuna. Nisu oni sa time oduševljeni. Nisu oduševljeni niti sa brakorazvodnim parnicama da se mi razumijemo, ali s obzirom da su sudovi trenutno opterećeni, trenutno u zakonu tako piše i vjerojatno će se tako radi, ali ne opet na evo svim sudovima jer nisu svi sudovi jednako opterećeni i ne rade svi sudovi jednako dobro. Tako da se ovo što se trenutno govori kontra javnih bilježnika trebamo biti malo oprezniji zbog toga što nisu oni sa time oduševljeni i ne traže to jer najčešće to bude jako malo ili ništa novaca. **Reiner, Željko Hvala vam kolega Paviću, na, na ovoj intervenciji, pa onda dakle bi trebalo kako se kaže uvijek pitati struku je li, pa ako ljudi stvarno nisu s tim oduševljeni, ako sami to ne žele onda treba vidjeti je li zašto se to uopće gura na ovakav način. Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Kolega Miletiću jako sam ugodno bila iznenađena kad ste rekli za državne bilježnike, javne bilježnike da ih dodatno uhljebljujemo, obično vaša politička opcija taj izraz uhljebljivanje koristi vezano uz javni sektor, ali baš je to ono što želim reći i upravo ste tu na pravom tragu jer riječ je o kasti koja donosi svoj cjenik, koja određuje svoja pravila, koja određuje tko može ući u tu kastu, a tko ne može ući u tu kastu, koja će sada imati još dodatne usluge, a ja se inače ne slažem sa izvješćem Svjetske banke, ali tamo ima nekih podataka koji su nam korisni, koja pokazuje do koje mjere su javni bilježnici uistinu pravi uhljebi u Hrvatskoj. To su uhljebi udarači pečata koji nemaju nikakve zapravo ekspertize. U tu se kastu ulazi isključivo znači poznanstvima, a država im omogućava zakonodavstvo koje ih dovodi u tu povlaštenu poziciju. **Reiner, Željko Kolegice Peović, teško je meni baš generalizirati. Znači možda, možda sam to nekada prije je li radio sad se trudim čuvati toga jer sam, jer sam shvatio gdje živim je li i o sve okruženje, mislim na sveukupno tako da stvarno se trudim jako od generaliziranja. I ja vjerujem da mnogi ti ljudi isto tako završe neke izobrazbe, fakultete, škole itd. i da dio posla koji oni rade stvarno rade marljivo i vrijedno, bez patetike, stvarno to, to mislim. No, s druge strane ono što sam rekao, dakle meni u ovoj priči razvoda brakova, u priči međa, evo konkretno kad pričamo o tome stvarno je nepotrebno. Dakle, potpuno nepotrebno intervencija vladajućih da oni idu tim smjerom ne. I ja mislim da bi država trebala ići ka tome da olakša život građanima, a ne da im oteža stalnim nametanjem nekim i parafiskalnih nameta i ovim i onim i novim zakonima i novim odredbama itd. je li. Čini mi se da što više zakona, neko je to rekao u povijesti, korumpiranija je li država. Zastupnik Pavić dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Poštovani predsjedavajući povrijeđen je Članak 238. zbog pogrešnih navoda. Naime, nemojmo zaboraviti kao prvo da napomenem, ne branim ni suce, ni bilježnike, međutim u prvoj rečenici u ocjeni stanja je jasno navedeno izvanparnični postupak kao posebna vrsta građansko sudskog postupka po svojem sadržaju nosi obilježja nespornog postupka. I to je dano javnim bilježnicima ljudi, znači nesporni postupak. Prema tome oni ne sude, nego rade zapisnik na temelju onoga što su rekle stranke koje su tamo bile. Tako da moramo to biti toga svjesni. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Idemo na završna izlaganja, u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Krunoslav Katičić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče i predsjedavajući sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, pa evo pred nama je jedna tema konačno bi mogao kazati iz prakse znači da se regulira Zakon o izvanparničnom postupku koji što je i uvodno kazano u samom prijedlogu zakona novelira odnosno konačno uređuje nekakve …/Govornik se ne razumije./… koji su se utemeljili na još na pravilima općeg građanskog zakonika koji je davnih dana donesen. Slušajući ovu i prateći raspravu koja je bila pred nama naravno da mogu uvodno kazati da će Klub HDZ-a jer se radi o tekstu zakona u prvom čitanju podržati predmetni zakon i mislim da je dobro da se sve ove koje su se čule ovdje razmotre i probaju usuglasiti posebno na, na nadležnom odboru koji je prethodio ovoj plenarnoj sjednici. Generalno slušajući znači ove rasprave sve se svodi na to da se donose nekakve nove nameti, da se daju ovlasti javnim bilježnicima koji će to na neki način zlorabiti, a da se ne olakšava građanima, što jednostavno nije točno. Ovim zakonom je također jedan dio cjelokupnog reforme hrvatskog pravosuđa predviđen je, dobivena su određena sredstva i treba ga gledati u okviru svih reformi koji idu i od Ovršnog zakona i drugih zakona koje idu za time da se stvarno liberalizira i olakša onaj dio koji se tiče samim hrvatskim građanima. Mislim da je ovaj zakon upravo na tom tragu, žao mi je što se čuju dijelovi koji govore da se samo radi o novom poslu koji će se dati javnom bilježnicima. Mislim da je javno bilježništvo kao jedno od utrobe da zapadno civilizacijske civilizacijskog pravnog sustava časno zanimanje, svugdje postoji u svim civilizacijskim zemljama kojim pripada i Hrvatska, pa tako ne bi generalizirao, što je rekao i kolega Miletić. Ovdje se naravno svelo se samo na te dvije točke, razvod braka i javni bilježnici, a zanemaruje se jedan dio koji je u praksi dosta toga gdje regulira i konačno olakšava, to je proglašenje osobe nestalom, znamo kakvo imamo stanje u gruntovnicama, u upisima i mislim da će to u znatnoj mjeri olakšati daljnje stvarno ono poslovanje i pravosuđenje kao ko volimo reći otvorenog pravosuđenja. Naime, kad, moram se dotaknut ovog što se tiče, što se svedi samo na razvod braka. To je sporazum, sve ono što je sporno i dođe se samo jednom riječju osporava ono što je navedeno u postupku koji će se biti pred, sada predloženim javnim bilježnici ide u parnicu, znači da se ne, ne, omogućava svakom građanu da ostvari ono osnovno, a to je da ostvari sudsku zaštitu u odgovarajućem sudskom postupku. Mi smo izabrali prije '96. i Ovršni zakon i uveli smo te nekakve nove novitete i mislim da su se u praksi pokazali korištenje javnog bilježnika kao javne službe, kao povjerenika suda u dijelovima dobrim, naravno da je kroz ovih 25. skoro 30.g. prakse su se došle brojne izmjene i sve one nepravilnosti i nelogičnosti koje su se događale u takvim postupcima su ispravljane i svaki novi novelacija toga je zasigurno djeluje tome na dobrobit svih hrvatskih građana. Ja mislim da bi u ovom dijelu trebalo nastaviti još, i pozivam sada i predlagatelja, pored ovog izvanparničnog postupka da se noveliraju ovdje i neki drugi zakoni, a kolega državni tajnik i sad i ministar dobro znaju da neke postupke koji nisu od krucijalnih stvari treba ubrzati i onda će biti puno, puno adekvatnija i bolja sudska zaštita i pravna zaštita svakog građanina da ostvari ono svoje pravo koje ima temeljno. To moramo gledati i ovaj zakon, treba gledati u aspektu cjelokupnog pravosuđa, jednom drugog podupiru i jedan drugom se kompromi…, i kada bi se gledalo na takav način onda će zasigurno dobrobit imati i ovaj sporazumni razvod braka i uređenje međa i proglašenje osobe nestalom, umrlom. Ja mislim da su to iskoraci koji će znatno ubrzati kako parniče, tako i vanparnične postupke. Evo toliko od mene za uvodno i za kraj, naravno da će Klub HDZ-a podržati predmetni prijedlog zakona u prvom čitanju, hvala.

odnosno završne riječi, pa će sada u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Ovo moje završno izlaganje na temu Zakona o izvanparničnom postupku nadovezuje se na izvrstan slobodni govor kolegice Ružice Vukovac i ponovit ću njezinu konstataciju s kojom se apsolutno slažem, a to je da nedavni sastanak glavne državne odvjetnice i to tajni sastanak sa predsjednikom Vlade u kontekstu nepotvrđivanja optužnice protiv Gabrijele Žalac doista upućuje na zaključak da je vladajuća elita produžena ruka organiziranog kriminala. I tu dolazimo do jednog od komentara koji se mogao danas čuti iz redova HDZ-a, a to je da oporba prigovara ovom zakonu samo zato što su ga oni osmislili. Kao prvo to je licemjerno jer smo u petak imali prilike za vidjeti kako HDZ odbija suvisle prijedloge oporbe da bi ih već do ponedjeljka i sam uvažio. No to na stranu, oporba se ovom prijedlogu protivi ne zato što ga predlaže HDZ nego zato što HDZ sustavno razara pravosuđe svi zakoni iz domene resornog ministarstva koje sam ministar nije imao ni hrabrosti, ni znanja braniti, pa šalje polu pripremljenog državnog tajnika, a koje smo imali prilike vidjeti u ovom 10. sazivu HS, nisu pravosuđe unaprijedili nego su ga dodatno oslabili. Da je tome tako prokomentirao je i sam predsjednik vrhovnog suda Radovan Dobronić i govorio je o tom opasnom i štetnom trendu izvlaštenja suda iz onoga što bi trebalo ostati u njegovom djelokrugu rada i nadležnosti i prenošenje ovlasti pravosuđa na javne bilježnike. Ponovit ću koliko god to puta trebalo, ono što nije sporno između stranaka u nekom slučaju ne opterećuje sud, pa onda nema smisla to koristiti kao argument zašto se neki poslovi dodjeljuju javnim bilježnicima, bilo da je u pitanju razvod ili uređenje međe, razvrgnuće suvlasničke zajednice, ako među strankama ništa nije sporno to se rješava na jednom sudskom ročištu, a zamislite taksa, taksa, sudska taksa u tom slučaju bila bi prihod državnog proračuna. Dakle to što ste rekli kolega Habijan da, ovdje jasno piše da se u slučaju rješavanja predmeta od strane javnog bilježnika neće plaćati sudska pristojba je točno, ali nije točno da to neće koštati one koji će doći k javnim bilježnicima, koji neće plaćati sudsku taksu nego će plaćati javnom bilježniku njegovom uslugu. Tko će zaraditi? Javni bilježnici, a ne država. No čak niti to nije osnovni problem, kažem osnovni problem je to što mi kompromitiramo što bi trebala biti uloga države i što bi trebala biti ovlast sudbene grane vlasti. Svaka čast javnim bilježnicima u ovjeravanju potpisa, solemnizaciji isprava, a i tu su se pokazali da su zakazali i da su brojni sistemski problemi i generiranje sudskih predmeta posljedica njihovog slabog rada. Problem je između ostalog u tome što javni bilježnici nikad, ali doslovno nikad ne mogu imati autoritet suda i ne bi niti trebali biti, dakle oni su povjerenici za neke ajmo to tako reći manje složene poslove. Jesam za to da se uredi izvanparnični postupak, ali mi se sada ponašamo kao da ga 30.g. nije bilo, to je netočno, izvanparnični postupak smo imali i imamo ga, danas se održava sijaset izvanparničnih ročišta, ročišta, oni se provode po postupcima, po pravilima koji su raspršeni u nekoliko različitih zakona. Ako ga želimo kodificirati na jednom mjestu i uvesti u taj izvanparnični postupak nešto novo, ja sam za. Ali ja to u odredbama ovog Zakona naprosto ne vidim. Tu se prepisalo nešto malo iz Ovršnog zakona, nešto malo iz zakona, onako, napravio se jedan mali kupusić. Ali, jesmo li unaprijedili izvanparnični postupak, koji nije nesporan, kao što tvrdite? Jer, na kraju krajeva, pročitajte kako vam glase one odredbe prije nego što smo došli do javnih bilježnika. Lijepo piše pravo na žalbu. Dakle kad je žalba? Kad nešto nije riješeno kako treba, kada je nešto sporno, pa čak i do revizije.

Dakle meni je nevjerojatno da kolegica Orešković kao osoba s 20-godišnjim iskustvom kao odvjetnica govori da predmeti koji se sporazumno rješavaju pred sudovima ne opterećuju te sudove. Dakle vi dobro znate samim time što dođe na sud, dobiva svoj poslovni broj, isto takav predmet mora biti evidentiran, mora proći kontrolu, mora proći službe, mora proći zapisničare, u konačnici, mora postojati ročište na kojem će to biti raspravljeno. Na ovaj način, dakle kada ide javnom bilježniku, donesete jedan papir, rasterećujete sud, prema tome, apsolutno netočno i prilično iznenađujuće za nekog s tolikim godišnjim iskustvom.

Predmet ćemo poslati na sud, evidentirati, dati nekom sucu da ga proslijedi javnom bilježniku pa da javni bilježnik utvrdi da je nešto sporno pa da ga sucu vrati natrag. U, al te ubrzali proceduru. To je naravno, bila replika, a ne povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu, a sada je stanku zatražio u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola molim vas da odredite stanku kako bi zastupnici HDZ-a, zastupnici vladajuće većine i vi osobno zajedno s našom djecom u 13 i 55 na HRT i 55 na HRT 3 pogledali novu epizodu serijala Drske djevojke koja danas nosi naziv Clementine Delait, bradata dama. Dakle molio bih vas, s obzirom da to propagirate našoj djeci, da odredite stanku pa da zajedno vi to pogledate, dakle jer propagirate takve sadržaje na HRT-u. **Reiner, Naravno, ja ću vam odobriti stanku, ali ćemo nastaviti sukladno čl. 293.b iako mi nije jasno slijedom čega je ova tvrdnja da ja, mi, propagiramo bilo šta na javnoj televiziji. Svašta možete tu izreći, vjerojatno idete to vi pogledati jer vas to onda zanima. .../Upadica: Ja idem pogledati čisto da vidim što propagirate, evo, hvala./... A valjda vas to zanima pa idite to gledati. Možda vi to propagirate, ja ne. Stanku je zatražio i zastupnik Beljak. Izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte zamolio bih stanku u trajanju od 10 minuta, ali ne kako bismo pogledali bilo što na televiziji jer, ne znam evo, kolega Grmoja, očito zna više od svih nas. No, vratimo se na temu, tema je u principu nemušti pokušaj da se, da se protežira još jedna sekta koja je nastala u Hrvatskoj prije 30-ak godina i nevjerojatno je narasla i u broju, a posebno u cijeni i sve ove priče koje idu oko ovog izmjena zakona, ne idu, ne idu kao priče da bi se odteretilo pravosuđe, da bi se smanjilo vrijeme na koje se čeka da se riješe određeni sporovi, nego da bi se pogodovalo cehu ili sektu javnih bilježnika ili notara. Oni plivaju kao mast, kao bubreg u masti i sad im dajete još jednu količinu novaca, koji će naravno, platiti građani RH i koji još uvijek plaćaju. Jedino je sporno, sporno je naravno, to što se to treba plaćati u takvim velikim iznosila, a još spornije, kad se već plaća da taj novac ne ide u državni proračun nego ide u ruke privatnicima, ide u ruke krupnom kapitalu jer su notari, odnosno javni bilježnici u međuvremenu postali krupni kapitalisti. Ne radi se o nikakvim sitnim obrtnicima ili zanatlijama, radi se o ljudima koji zarađuju enormne količine novaca, tu je kolegica, neko od kolega ili kolegica spomenuo danas više bez javnog bilježnika, bez nekoliko stotina eura ne možete napraviti apsolutno ništa. Kao gradonačelnik Grada Samobora stotine tisuće eura sam morao sukladno zakonskim obvezama platiti javnim bilježnicima

u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte završno govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Nastavno na ovo što je rekao kolega Beljak. Ne samo da je riječ o sekti, nego je riječ o feudalnom principu cehovskih kasti koje imaju zaštitu vladajućih da mažnjavaju pare, dižu novce ne radeći ništa. Udarajući pečate. Jer kolega Habijan, razlika između sudaca koji vode nekakav postupak izvanparnični gdje nema spora i sad ih vi hoćete rasteretiti i javnog bilježnika koji će udariti pečat i maznuti pare je u tome da javni bilježnik radi na normu i da je njemu u interesu ovo što vi sada radite, a to je da povećavate sudske procese, odnosno ono što oni moraju, one opseg posla koji oni mogu obavljati, na račun, kao, je li, rasterećenja hrvatskih sudova tamo gdje spora nema i gdje bi novci išli u Državni proračun, ali vaš argument da smo mi ovdje ne znam protiv državnih, protiv javnih bilježnika evo iz nekih ideoloških razloga pada apsolutno u vodu i ja ću ovdje citirati znači izvješće Svjetske banke s kojim se u velikom mjeru ne slažem i često kritiziram to je tradicionalno neoliberalno štivo, ali na svojih 145 stranica donosi i stvari koje su nam itekako korisne, a između ostalog taj je znači da tako kažemo urneoliberalni jel dokument vam upozorava vas da su javni bilježnici u analizi sa 6 zanimanja, znači sa, u analizi u usporedbi sa 5 drugih zanimanja u Hrvatskoj arhitekti, odvjetnici odnosno pravnici, računovođe itd., privilegirani na način da je ta njihova privilegija označena brojem 5,29 što je skoro maksimum od 6, broja 6 koji predstavlja tržište potpuno zatvoreno za kompeticiju. Oni nemaju nikakvu kompeticiju, nikakvu tržišnu utakmicu, nikakve tržišne kriterije niste javnim bilježnicima postavili kao normu i okvir. Oni su u socijalizmu, za njih socijalizam, za nas druge kapitalizam, oni nemaju tržišnu utakmicu, oni imaju samo zakone koji im omogućavaju ovakav kastinski, privilegirani status u kojem oni doslovno samo udaraju pečate za razne solemnizacije ugovora dobivaju tisuće kuna i osiromašuju građane i osiromašuju proračun. ova vam je analiza pokazala da u usporedbi sa drugim znači OECD zemljama ovi znači naši javni bilježnici dobivaju takve privilegije kakve nemaju ni u jednoj drugoj zemlji OECD-a. Znači vašim kriterijima pobijam vaš argument da je riječ o ne znam kakvoj ideologiji s naše strane, da mi ne znam ne volimo javne bilježnike, ne znam da bi u socijalizam i šta god ide sa vašim argumentima do ovih besmislenih potpuno jel o tome tko koliko ima na izborima glasova i sličnih nebuloza kojima ne možemo uopće nazvati argumentima. Ali vašim argumentima znači analiza Svjetske banke vam pokazuje da je područje javnih bilježnika u Hrvatskoj nesrazmjeno, ta kasta je nesrazmjeno privilegirana u odnosu na bilo koje drugo zanimanje. Prema tome, radi se uistinu o feudalnom principu u Hrvatskoj javni bilježnici imaju gotovo pa zaštićeni feudalni status što je potpuno neopravdano, da se razumijemo iz legalno pravnog ali i ekonomskog aspekta jer ne osigurava veću vjerodostojnost i pouzdanost usluga, a čini uslugu bitno skupljom za korisnike. Svjetska banka zbog toga predlaže kako se status javnih bilježnika može regulirati na način da se dokine njihov kastinski status i neopravdano visoka cijena usluga. Mi ovdje govorimo o javnim bilježnicima koji autonomno određuju cijene, koji autonomno određuju tko ulazi u njihovu kastu i to nije po principu slobodnog tržišta. Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govorit poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, teško je govoriti evo nakon, nakon ovakve rasprave kolegica je napala javne bilježnike. Ja ih ovaj puta neću braniti ali ću nešto napomenuti. Govorite o nekakvim velikim cijenama koji će oni naplaćivati za, za rastave braka i za uređenje međa. Samo da imate informaciju znači cjenik im nije dostavljen i nemaju pojma hoće naplaćivati išta ili ništa. Znači cjenik ne postoji trenutno i kakve će cijene biti to ćemo vidjeti. Nadalje, nemojmo zaboraviti da je cijela EU ima javne bilježnike i da oni rade od davnina, da su većina zemalja EU uredile odnose sa javnim bilježnicima što kod nas još uvijek nije uređeno zbog toga što kod nas mali bilježnici nažalost loše žive i teško preživljavaju kraj sa krajem sa svojom tajnicom jer bez tajnice ne mogu raditi jednostavno ne stignu sve skupa to napraviti i ne mogu sve skupa naplatiti, to je tako. Znači govorim o bilježnicima u malim mjestima koji jednostavno nemaju, nemaju dovoljno prometa da bi mogli normalno živjeti. To možete provjeriti u ruralnim dijelovima kako to izgleda, malo porazgovarajte sa bilježnicima da vidite kako ovoga to izgleda sa njima i kolike su im zarade na kraju krajeva možete vidjeti i na Fininim stranicama koliko koji bilježnik zarađuje. Činjenica je da imamo nekih kancelarija koje su povlaštene u RH, velike kancelarije bilježničke koje zarađuju milione, koje su zapravo zarađivale u nekim prethodnim razdobljima i najviše od svih, od svih poduzetnika i imali su najveću dobit. To su bili neki bilježnici iz Zagreba i Osijeka. Kakva je sad situacija u proteklih godinu, dvije stvarno ne znam, nisam kontrolirao, nisam gledao, moramo voditi računa o tome da ima i malih bilježnika koji stvarno teško žive i pitanje je hoće li im se ovo isplatiti. Konkretno razgovarao sam sa bilježnikom jednim i malo prije kad je trajala rasprava da provjerim jesam li u pravu, razgovarao sam i sa jednim sucem da provjerim jesam li u pravu i situacija je takva kakvu sam vam, kakvu sam iznio. Činjenica je da moramo shvatiti da izvanparnični postupak koji se ovdje predviđa je po svom sadržaju zapravo nesporni postupak i da ćemo zapravo u tom dijelu prema onome što je u zakonu navedeno i što bi trebalo biti navedeno i zapravo što pokazuje i što se pokazalo u raspravi s obzirom da su primjedbe samo većinom od javnih bilježnika i jedna je došla od FINA-e. Dvije su usvojene, jedna od javnog bilježnika, jedna od FINA-e. Znači nema drugih primjedaba, nisu imal primjedbe ni suci ni odvjetnici tako da ne vidim zašto bismo mi trebali sad biti tu nešto previše protiv tog zakona s obzirom da na žalost do sada to nije bilo uređeno. Napokon to pokušavamo urediti i staviti stvari na svoje mjesto, pa ukoliko neće biti dobro mislim da ćemo to uskoro onda i promijeniti na prijedlog sudaca, odnosno odvjetnika. Vidimo i sami da zapravo naše rasprave sve koje su bile ovdje nisu išle na članke zakona osim na jedan članak zakona, a to je da se trebaju izbaciti javni bilježnici iz tog postupka. E sad, s obzirom da znamo kakva situacija je u sudstvu, s obzirom na to da je i glavni čovjek Vrhovnog suda, znači predsjednik Vrhovnog suda rekao da stanje u sudstvu nije dobro i da trebamo na tome poraditi mislim da moramo prihvatiti činjenicu da je potrebna pomoć da se oni administrativni poslovi koji se trenutno ne stignu obaviti na sudovima moraju obaviti negdje drugdje. Činjenica je da se to platiti mora. Hoće li se to platiti sa povećanim brojem službenika na sudu ili će se platiti nekom drugom tko će to napraviti iz usluge to je drugi par cipela, ali to je najmanji problem. Bitno je da se posao odradi i da se više ne čeka po nekoliko godina, odnosno nekoliko desetaka godina kao što se do sad čekalo recimo za uknjižbu u zemljišne knjige ili recimo za uređenje međe. I kao što sam rekao prije u svojoj replici jednoj kolegici javni bilježnici nisu sretni s time što će dobiti i uređenje međa, zato što i oni smatraju a to smatraju i suci da ukoliko je potrebno uređenje međa onda tu sporazum ne postoji jer ga treba uređivati. Prema tome, kad će taj biti uređen onda će se to riješiti na neki drugi način, a sada treba netko posredovati i opet će imati poslove. Pitanje je koliko će se sve skupa naplatiti. Tako da evo moramo biti malo objektivni i prije kritike malo se raspitati kakvo je stvarno stanje na terenu, a i moramo uzeti stanje u Europi i kako europske države rade u tom području. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo sabornica je gotovo prazna, ali ja imam potrebu u ime Vlade reći da smo pažljivo moja suradnica i ja ali i ljudi koji su zaduženi ispred kabineta u Ministarstvu pravosuđa pratili ovu današnju diskusiju. Naravno čuli smo puno rekao bih i dobrih stvari. Sve ćemo ih razmotriti. Ovo je prvo čitanje i nastojat ćemo izbalansirati ovaj zakonski dokument onako kako je to najbolje moguće. Ali ono što bih želio reći, dakle ne pretjerano polemizirati sa onim koji su rekao bih snažnije kritizirali ovaj dokument je činjenica da smo se ponekad ponašali kao da smo gluhi. Dakle, u ovoj sabornici je 20 puta najmanje sa moje strane i strane zastupnika parlamentarne većine izgovoreno da se ne priječi pristup sudu građanima u ovakvim stvarima, nego da će mi bit omogućeno da oni ukoliko nemaju međusobni spor to povjere javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. Zašto je to draga gospodo potrebno u ovim stvarima koje mi navodimo? Pa radi toga što ti dokumenti moraju proizvoditi nekakve naknadne pravne učinke upis u registre, upis u zemljišnik, upis u katastar, a to bez toga nije moguće. mu je, Ustav mu je tu. U stvari ne, oni nisu u Ustavu. Zakonodavac mu je to povjerio, dakle i njihovi dokumenti u pravnom prometu imaju i jaču, puno jaču snagu nego privatne isprave. što se tiče pravnih argumenata ja ih nisam pretjerano čuo. I zaista sam zahvalan oporbenom zastupniku Paviću da je i on to prepoznao, iako čini mi se da je inženjer, a ne pravnik. Dakle, jedina stvar koja se čula u ovoj sabornici je to da naravno bez ikakve dvojbe treba javne bilježnike izbaciti kao takve iz ovog zakona. I ništa više. Dakle, zastupnica koja se najviše poziva na pravo i na svoju pravnu praksu je ovdje prigovarala činjenici da umjesto mene nije ministar. Dakle njoj i svakom suvislom je jasno da Vlada određuje tko će je predstavljati na kojoj točci dnevnog reda. I za svaku točku iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa Vlada određuje ministra i državne tajnike. Dakle, to je potpuno legitimno i ne vidim razloga zašto bi se prigovaralo toj činjenici. Dakle nadalje ide do te razine da problematizira pripremljenost za ovu raspravu govoreći kako kako joj nisam izbrojao članove radne skupine. Vidi vraga, ona je želila znati baš tko su članovi radne skupine. Ja sam joj rekao iz kojih su institucija bili, ali gospodo ali i javnosti koja je u ovom trenutku prisutna. Dalija Orešković je radnu skupinu imala na web stranici Ministarstva pravosuđa od trenutka osnivanja te radne skupine. Evo toliko radi nekakve vjerodostojnosti, no najvažnije je to da će Ministarstvo pravosuđa kao vladin resor na ovom zakonu raditi do drugog čitanja i pokušati napraviti ono što je objektivno i ovo područje urediti boljim kako bi služilo našim građanima i poduzetništvu da bi brže i učinkovitije dolazili do nekih svojih rješenja koja očekuju od pravosuđa, u ovom trenutku dakle od sudova. Ali tu će u nekim segmentima biti povjerenici, javni bilježnici kao povjerenici. Hvala Imamo, molim vas ostanite. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Željka Pavića. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani tajniče, ovo je više napomena nego replika na vaše izlaganje. Naime, rekli ste da će ti dokumenti koje izrade javni bilježnici biti sigurno vjerodostojni što nije sporno. Ja sam zaboravio u svojoj raspraviti napomenuti pa ću reći sada. Nemojmo zaboraviti da su ti javni bilježnici koji se ovdje toliko kritiziraju položili jedan državni ispit više od sudaca. Prema tome, to treba ispitivati, to treba poštivati. Ti ispiti nisu se mogli kupiti negdje u Banja Luci ili u Orašju, nego su ljudi trebali izaći pred naše državne komisije i te ispite položiti, prema tome to su ljudi koji su kvalificirani da obavljaju svoje poslove. hvala vam što to primjećujete, ja sam već u raspravi, da li replikama ili u raspravi rekao da mi ne pada na pamet polemizirati o tome da li su javni bilježnici u stručnom smislu osposobljeni, osposobljeni raditi ovaj posao, a evo vi ste naveli dakle još jedan dodatni argument, to su vrlo uglavnom iskusni pravnici, vrlo često sa praksom u državnom odvjetništvu ili sudovima i odvjetništvu, sada vrlo često sa praksom u javnobilježničkim uredima i dakle polemizirat ovdje u jednoj ležernoj vrlo često oporbenoj raspravi kada je sav smisao, što je normalan posao oporbe kritizirati dakle parlamentarnu većinu, nema smisla prozivati te ljude, kao što nema smisla prozivati ni kompletnu sudačku populaciju, niti državno odvjetničku populaciju iako u svim tim segmentima, kao i u našim redovima izvršne vlasti i u vašim ima slabosti, ima ljudi koji naprave nešto neprincipijelno, ali etiketirati cijelu javnobilježničku strukturu kako ona nije u stanju raditi ovaj posao, a

konkretno evo zastupnici vladajućih utvrdili su da kod onih predmeta koji će sada biti prebačeni prema javnim bilježnicima će doći do određenog fiskalnog rasterećenja odnosno više se neće plaćati pristojba, no plaćat će se onda usluga javnom bilježniku temeljem fakture koje će on i ispostaviti, pa možete li nam pojasniti pojasniti dakle sa nekog aspekta građanina kojemu je svejedno kome novac daje, je li oportunije zapravo bilo ta sredstva prikupljati u korist javnog državnog proračuna, pa šire mase od njega u konačnici imaju korist nego kada ta sredstva idu javnom bilježniku kojega možemo gledati i kao privatnog gospodarstvenika? Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** ja sad odgovoriti da li, za što sam ja da se puni državni proračun ili da se građanima dakle smanji to davanje, ja sam uvijek u situaciji da se građanima osobito onim nižeg socijalnog statusa smanje davanja kada oni od javnog sektora, pa u ovom slučaju i od javnih bilježnika, očekuju nekakve radnje kako bi mogli konzumirati svoja vlasnička, građanska i statusna prava. Dakle mi smo se rukovodili time iako taj proces nije do kraja završen, jel taj proces transfera sa sudova na javne bilježnike će bit tek 1.9. ove godine, dotad se moraju napravit pravilnici, mi smo se rukovodili dakle interesom građana da im ni na koji način ne poskupimo te postupke koji će sa suda bit prebačeni na javne bilježnike kao povjerenike suda. Hvala. Iz vašeg izlaganja je prilično jasno da ne postoji s vaše strane razumijevanje što bi bila društveno javno odgovorna usluga, ali ja ću vas pitati, znači vi mislite da će rasterećenje građana dovesti do toga da, ne znam zapravo što jer će morat plaćat javne bilježnike kao što je rekla kolegice Vukovac, valjda bi taj proračunski novac bio bolje iskorišten, ali pustimo na stranu, sasvim je jasno da kod zakonodavca nema razumijevanja. Vi tvrdite da je javni bilježnik javna ustanova, on je privatnik, on znači radi za svoju korist, sudac ne radi na normu povećavanjem opsega usluga omogućili ste im veći broj usluga koje njima idu u prilog jer to je usluga koja se plaća, no jeste li uopće upoznati sa memorandumom Svjetske banke gdje vas upozoravaju da su javni bilježnici u Hrvatskoj

što se tiče tog pozivanja na nekakve argumente za koje ja ne znam tamo što piše u tom, molim vas, ali sam bio jučer, prekjučer na jednom sastanku u Ministarstvu gospodarstva gdje smo imali dokument Svjetske banke i stav iz Brisela gdje se traži potpun liberalizacija javnobilježničkog nastana na ovim prostorima. To bi dakle po meni u cijelosti, u cijelosti jednim dijelom i javnu službu. Taj problem koji vi imate sa činjenicom da su oni, da oni i zarađuju nešto, ja vam moram reći da ja nemam taj problem, dakle svi oni koji nešto rade u ovom društvu, pa i vi kad radite ovaj posao radite to da biste nešto zaradili. Hvala vam lijepa. Time bih zaključio raspravu…/Upadica: Povreda poslovnika/… a oprostite, povredu poslovnika digla je zastupnica Peović, u čem je povrijeđen poslovnik? Povrijeđen je poslovnik u čl. 238.. Da poštovani državni tajniče ja zarađujem, al ovdje nije stvar u tome da li neko zarađuje ili ne nego u tome da li novac ide u državni proračun ili u nečije džepove. Ali moram reći da je zapravo stvarno omalovažavanje hrvatskih građana da vi niste upoznati sa memorandumom Svjetske banke na čemu vaša Vlada temelji svoje politike. To je poražavajuće, a radite zakonodavstvo, znači radite zakon

to je bila replika, pa vam dajem opomenu, vodite računa da je to druga opomena koju ste danas dobili. Kolega Pavić, vi želite isto repliku? …/Upadica Pavić: Da, da/…. Izvolite, odnosno povredu poslovnika. Zahvaljujem. Evo samo, čl. 238., radi se o tome da trenutno imamo premalo zaposlenih na sudovima i zbog toga nam predmeti stoje. Ukoliko hoćemo da ti sudovi više zarade moramo zaposliti dodatnu radnu snagu i sada pitanje je hoće li se sa tim novcima koji će se eventualno dobiti od tih